Forseti. Það ríkir alvarlegt ástand í almenningssamgöngum hér á landi. Skortur á leigubílum er viðvarandi vandamál og fólk þarf í síauknum mæli að bíða jafnvel klukkustundum saman eftir slíku fari þegar það á ekki annarra kosta völ. Í fréttum kemur fram að ákveðið hafi verið að leggja niður næturstrætó um helgar. Það að fólk komist heim til sín á öruggan og einfaldan hátt eftir næturlífið er hins vegar ekki eitthvert gæluverkefni, það varðar bæði jafnrétti en ekki síður almannaöryggi. Þegar fólk ílengist í miðbænum í örtröð í misjöfnu ástandi aukast líkurnar á því að eitthvað fari úrskeiðis. Við viljum auðvitað ekki að fólk keyri heim undir áhrifum né heldur þykir það sérstaklega skynsamlegt að stýra rafskútum eftir nokkra kalda svo að það verða að vera aðrir valkostir í boði. Leigubílar eru vart lengur raunhæfur kostur fyrir þorra fólks sem þarf að komast heim til sín eftir gleði næturinnar. Næturstrætó var tilraun til lausnar á þessu. Þrátt fyrir að tímabilið sem valið var fyrir verkefnið hafi einmitt verið þegar þörfin var sem minnst var ágætis nýting á þessu úrræði. Almenningssamgöngur eru ekki lúxusverkefni, þær eru ekki hagnaðartól. Almenningssamgöngur eru hluti af grunninnviðum samfélagsins. Ítrekað berast fréttir af halla á rekstri Strætó, tapi af rekstri almenningssamgangna, en við tölum ekki um halla á rekstri sjúkrahúsanna eða tap á rekstri grunnskólanna. En þannig er talað um strætisvagnakerfið. Og á sama tíma og ríkisstjórnin hefur dælt hátt í heilum tug milljarða í niðurgreiðslur nýrra raf- og tvinnbíla, fyrst og fremst fyrir vel stætt fólk, þá hefur aðeins einum verið varið í almenningssamgöngur. Það er loftslagsmál, það er jafnréttismál, það er öryggisatriði og það er almannahagur að tryggja almenningssamgöngur fyrir öll.

Nú þegar er hugmyndafræði laganna komin inn í vinnuferla hjá sveitarfélögum. Unnið er að því að þjónusta börn og ungmenni og fjölskyldur þeirra á réttum stað í kerfinu og lögð er áhersla á að grípa fyrr inn í til að aðstoða börn, ungmenni og fjölskyldur þeirra. Nokkur sveitarfélög hafa ráðið verkefnastjóra og málsstjóra inn á bæjarskrifstofur og tengiliðir starfa innan skólakerfisins, sem er nauðsynlegt til að ná markmiðum farsældarlaganna. Saman nær þessi hópur, ásamt öðru fagfólki á velferðar- og skólasviðum, að grípa fyrr inn í mál barna, ungmenna og fjölskyldna til að finna leiðir til að vinna að aðgerðum, m.a. fyrir börnin og fjölskyldur þeirra til að bæta líðan þeirra og gæði. Þetta er einstaklega mikilvægt á þessum tíma þegar við fáum í sífellu fréttir af ofbeldismálum og slæmri líðan barna og ungmenna. Nauðsynlegt er að sveitarfélögum verði áfram tryggt fjármagn til að til að framkvæmd þessara laga nái fram að ganga til lengri tíma og að horft verði til þess hvaða sveitarfélög hafa ráðið til sín málsstjóra og tengiliði og fá þá greitt í samræmi við það. Einnig þarf að tryggja að heilsugæslan geti tekið þátt í þessu verkefni af fullum þunga eins og lagt er upp með í farsældarlögunum, en á nokkrum heilbrigðisstofnunum um landið skortir tengiliði inn í mæðra- og ungbarnavernd. Nauðsynlegt er að bregðast við þeirri stöðu. Að lokum vil ég þakka hæstv. mennta- og barnamálaráðherra fyrir góða vinnu í þágu barna og ungmenna en hann hefur verið að stíga mjög stór skref til að koma á móts við þau og fjölskyldur þeirra.

Virðulegi forseti. Fatlað fólk er einn berskjaldaðasti hópurinn í hamförum og neyðarástandi. Þetta höfum við séð ljóslifandi á síðustu árum; í Covid-faraldrinum þar sem fatlað fólk var skilið eftir í innrás Rússa í Úkraínu og nýverið þegar miklar náttúruhamfarir urðu í Pakistan. Fatlað fólk deyr í hamförum umfram aðra hópa. Það er staðreynd. Fatlað fólk er skilið eftir. Það getur ekki orðið sér úti um mat og aðrar nauðsynjar, það getur ekki flúið eða leitað skjóls og nýtur síður aðstoðar hjálparsamtaka. Við stefnum inn í algerlega fordæmalausa tíma vegna loftslagsbreytinga. Um leið og við gerum allt sem í okkar valdi stendur til að berjast gegn þeim þurfum við að undirbúa samfélagið til að takast á við miklar breytingar. Við þurfum að ræða félagslegu innviðina í þessu samhengi. Ég upplifði það á eigin skinni að standa ein, án aðstoðar, frammi fyrir úrræða- og skilningsleysi kerfanna í miðjum heimsfaraldri. Ég óska engum þess að standa í þeim sporum frammi fyrir náttúruhamförum. Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna deilir þessum áhyggjum og hefur fjallað um það, einmitt vegna þess að rannsóknir og reynsla sýnir að fatlað fólk stendur höllum fæti í slíkum aðstæðum. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem íslensk stjórnvöld hafa fullgilt, fjallar einnig um þetta. Við sem samfélag þurfum að horfast í augu við þennan veruleika og ákveða hvernig við ætlum að tryggja öryggi fatlaðs fólks í hamfaraástandi, sama hvort það er eldgos, óveður, snjóflóð eða faraldrar smitsjúkdóma. Hvernig ætlum við að tryggja að upplýsingar um viðbragðsáætlanir séu aðgengilegar, að fólki berist aðstoð í neyðarástandi og aðgengi að fjöldahjálparstöðvum? Ég hyggst leggja fram fyrirspurn um stöðu fatlaðs fólks í hamfara- og neyðarástandi og hvet ríkisstjórnina til þess að hefja þegar í stað vinnu til að tryggja að enginn verði skilinn eftir.

höfðu þurft að grafa fyrir vini sína, nágranna og samborgara vegna þess að lík þeirra lágu á víðavangi svo dögum og vikum skipti eftir að rússneskir hermenn höfðu skotið þá af handahófi, opnar hendur bundnar fyrir aftan bak. Þetta var eitt svæði sem hafði verið frelsað undan hernámi rússneska hersins eftir allsherjarinnrás rússneskra hersveita í Úkraínu — eitt lítið svæði. Í Irpin sáum við hvernig eldflaugar höfðu eyðilagt meira en helming ef ekki 70% allra mannvirkja á svæðinu. Þá gilti einu hvort um mannvirki eins og íbúðarblokkir, skóla, leikskóla eða annað væri að ræða. Hermennirnir sem stóðu að voðaverkunum í Bútsja sem við ræddum hérna áðan,

Refsileysið sem gildir gagnvart stríðsglæpum og stríðsglæpamönnum í Rússlandi er einn meginorsakavaldur þess að ég tel það vera stefnu rússneskra stjórnvalda að stunda stríðsglæpi

Kynferðislegt og kynbundið ofbeldi er mein í okkar samfélagi og gegn því verðum við að vinna með öllum tiltækum ráðum — breyta viðhorfi, efla fræðslu og bæta löggjöf og allt þarf þetta að vinna saman. Einn áfangi á þessari vegferð varð þegar þingið breytti skilgreiningu nauðgunar í hegningarlögum árið 2018 að mínu frumkvæði á þann veg að samþykki var fært í forgrunn skilgreiningar á nauðgun og horfið frá megináherslu á verknaðaraðferð. Rúm fjögur ár eru liðin frá því að lögin voru samþykkt og tóku gildi og því komin nokkur reynsla á beitingu þeirra. Af því tilefni hef ég lagt fram skýrslubeiðni til dómsmálaráðherra ásamt 16 öðrum þingmönnum þar sem óskað er eftir upplýsingum um áhrif framangreindra breytinga á 194. gr. almennra hegningarlaga. Skýrsla af þessu tagi er nauðsynleg til að varpa ljósi á hvort breytingarnar hafi leitt til viðhorfsbreytingar í samfélaginu og því kerfi sem tekur slík brot til meðferðar. Það var jú tilgangurinn með lagabreytingunni, að það yrðu breytingar. Skýrslubeiðnin tekur til margra atriða og á að geta orðið grunnur að markvissri umræðu og frekari umbótum á þessu sviði. Það er nefnilega ekki alltaf nóg að breyta lögum. Við verðum að vita hvort það skilar árangri og hvort rétt sé að ganga lengra í úrbótum. Ég á því ekki von á öðru en að skýrslubeiðnin verði samþykkt af þingheimi á næstu dögum.

var vakin athygli á því að skuldir ríkissjóðs hefðu hækkað um 130 milljarða það sem af er árinu. Mig langar til að nefna þetta hér í samhengi við orð seðlabankastjóra á opnum fundi efnahags- og viðskiptanefndar í morgun þar sem fram kom sú afstaða að því meira sem ríkisstjórnin og Alþingi legðu af mörkum hvað aðhald og stýringu ríkisfjármála varðar, því minna þyrfti Seðlabankinn að beita sér hvað þau fáu vopn varðar sem hann hefur til að vinna með gegn verðbólgunni. Ég nefni þetta hér vegna þess að nú förum við í gegnum þau fjárlög sem fjármálaráðherra lagði fram sem 1. þingmál þessa hausts, eins og lög gera ráð fyrir, þar sem útgjaldaþenslan er alveg gríðarleg.

að Seðlabankinn hefði viljað sjá þessu jafnvægi náð strax á næsta ári. Við megum ekki gleyma því að þegar ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks tók við völdum hér 2013 þá var staðan mjög snúin efnahagslega en stjórnarflokkarnir tveir á þeim tíma einhentu sér í það verk að fyrstu fjárlög þeirrar stjórnar voru hallalaus. Ég held að sú stjórn sem nú er við völd verði að stíga skref til baka, víkja frá þessum gegndarlausa útgjaldaauka og útgjaldaþenslu hins opinbera því að á endanum er þetta auðvitað allt saman peningar sem teknir eru af vinnandi fólki og fyrirtækjum landsins og er

Virðulegur forseti. Hún þróast og þroskast áfram umræðan um útlendingamál. Það er verið að segja margt í biðinni eftir boðuðum hertum aðgerðum dómsmálaráðherra. Við ætlum að vanda okkur í þeirri umræðu þegar við tölum um fólkið sjálft sem er í neyðinni en við ætlum líka að leyfa okkur að takast á um hugmyndir og grunnstefnu og halda til haga þeirri mennsku sem nauðsynlegt er að hafa í þessum málaflokki sem og mörgum öðrum. Mig langar aðeins að gera að umtalsefni þá atburðarás sem verið hefur síðustu daga. Hún er líka svo lýsandi fyrir ríkisstjórnarsamstarfið og ríkisstjórnarflokkana sem eru fullir af orku og vilja til verka en komast ekki lönd né strönd vegna innanmeina og deilna. Deilurnar við ríkisstjórnarborðið eru handbremsa í þeim verkefnum sem ráðast þarf í. Á dögunum stígur hæstv. dómsmálaráðherra fram og talar fyrir harðari stefnu í útlendingamálum. Það sé stjórnleysi í málaflokknum og einhvers konar búðir þurfi fyrir fólk sem eigi að vera með skertu ferðafrelsi. Það þýðir síðan aftur að fjöldi fólks, líka börn, myndi vera í slíkum aðstæðum mánuðum og árum saman. Hann er svo klappaður upp af flokksfélögum sínum, mjög ákaft. VG rís upp og mótmælir: Við viljum engar lokaðar búðir, ekkert skert ferðafrelsi, hér ríkir ekkert stjórnleysi, hertar aðgerðir verða ekki á okkar vakt. Ég spurði svo formann Framsóknarflokksins um afstöðu hans til málsins í gær og fékk ákaflega framsóknarlegt svar sem var efnislega svohljóðandi: Ég svara því seinna. Þá skal ég segja þér fyrir hvað ég stend og hvað ég vil verja. Formanni Framsóknar er hins vegar ákveðin vorkunn. Hann er eins og örmagna foreldri sem þarf sífellt að þola rifrildi og ósamkomulag barnanna sem sitja á vinstri og hægri hönd við matarborðið. Slíkt tekur eðlilega á taugarnar til lengri tíma. Þetta gerist í hverju málinu á fætur öðru. Þetta er að gerast í orkumálum, þetta er að gerast í landnýtingarmálum, í auðlindamálum, í skattamálum og núna í útlendingamálum. Og þetta er ekki tæmandi upptalning. Það gengur ekki til lengdar að hafa ríkisstjórn í landinu sem hefur þrjár skoðanir á hverju máli sem er til umfjöllunar í núinu. Það er skiljanlegt að flokkarnir séu ólíkir og hafi hver sína en þegar þeir koma sér ekki saman um stefnu, (Forseti hringir.) aftur og aftur, þá er þetta ríkisstjórnarsamstarf ekki sjálfbært fyrir þjóðina.

sem vill þrengja að fólki á flótta með þeim rökum að verið sé að misnota kerfið og glæpamenn séu að lauma sér inn í landið á fölskum forsendum. Því þurfum við að breyta kerfinu og loka hópinn inni til að geta haldið utan um þetta allt saman. Auðvitað eigum við ekki að láta glæpamenn misnota flóttamannakerfi sem byggist upp á mannúð og virðingu fyrir fólki en við megum heldur ekki láta það verða til þess að þrengja að fólki sem vissulega er í mikilli neyð. Það gerir það enginn að gamni sínu að ferðast heimshluta á milli upp á von og óvon og láta jafnvel lífið á leiðinni. Ég vil hins vegar benda hæstv. dómsmálaráðherra á leiðir sem hann á að nýta til þess að vinna gegn glæpum, bæði innlendum og innfluttum, en það er að styrkja löggæslu þessa lands. Ríkislögreglustjóri hefur upplýst um að sú breyting sem varð með styttingu vinnuvikunnar hafi kostað sem nemur 70 stöðugildum innan lögreglunnar og það hefur ekki fengist bætt. bætt. Í fyrirliggjandi fjárlagafrumvarpi er gerð aðhaldskrafa upp á 2% á löggæsluna og getur það ekki þýtt neitt annað en uppsagnir. Lögreglumönnum hefur ekkert fjölgað þrátt fyrir mikla fólksfjölgun í landinu og mikla aukningu ferðamanna.

Forseti. Fátækt er viðhaldið með lágum bótum, með skerðingum, með vanfjármögnuðu menntakerfi, félagsstoðkerfi, heilbrigðiskerfi. Fátækt er viðhaldið með því að leyfa taumlausa samþjöppun auðmagns og eigna í höndum fárra. Fátækt er viðhaldið með því að takmarka aðgengi fátæks fólks að hollum mat, góðum klæðnaði og þaki yfir höfuðið á réttlátu verði. Þetta eru allt saman pólitískar ákvarðanir og allar þessar ákvarðanir eiga sameiginlega uppsprettu, gildismat sem hampar þeim sem eiga og mega og hlunnfer þau sem eiga um sárt að binda. Það er pólitísk ákvörðun, forseti, að viðhalda fátækt og hún sprettur rakleiðis upp úr þessu brenglaða gildismati þar sem skert þjónusta og þröngar reglur um skerðingar í framfærslukerfum eru látnar viðgangast og stuðla þannig að vaxandi ójöfnuði. Það er einmitt þessi hugmyndafræði sem veldur og viðheldur fátækt, hugmyndafræði sem setur fjármagn og fyrirtæki fyrst en fólkið síðast, sem fórnar lífsgæðum, velsæld og hamingju fyrir framleiðslu og hagvöxt; hugmyndafræði sem byggir á því að markaðurinn sé einhvern veginn heilagur og ávinningur verði aðeins skilgreindur í krónum og aurum. Fátækt er einkenni skaðlegrar hugmyndafræði, forseti. Og við upprætum ekki fátækt án þess að bera kennsl á og tækla þær undirliggjandi hugmyndir og spyrja okkur hvort þær séu í takti við nútímaþekkingu, hvort þær séu í takti við það sem við vitum í dag um mannlega hegðun. Ég ætla að leyfa mér að segja: Nei, þær eru í engum takti við það. Fátækt er ekki skömm einstaklingsins sem lifir við hana, fátækt er skömm samfélagsins og stjórnmálafólks sem viðheldur henni. Ábyrgðin er okkar,

Þúsundir barna búa hér við sárafátækt. Nýjustu tölur eru frá árinu 2018 og sýna að 9% íbúa búa við fátækt eða 31.400 einstaklingar, og að um 20% leigjenda búa við fátækt. Einstæðir foreldrar á örorkubótum eru meðal þeirra verst settu. Það má leiða að því góðar líkur að ástandið hafi ekki batnað síðastliðin fjögur ár. Þetta kom fram í morgunþætti Rásar 1 í viðtali við Geirdísi Hönnu Kristjánsdóttur frá grasrótarsamtökum Pepp, sem vinna gegn fátækt og félagslegri einangrun, og Ástu Þórdísi Skjalddal, sem er varaformaður kjarahóps Öryrkjabandalagsins. Það að lifa í stöðugum afkomuótta veldur kvíða, sálrænum erfiðleikum og félagslegri einangrun. Fátækt fólk verður fyrir fordómum vegna þeirrar stöðu sem það er í. Börn sem alast upp við fátækt fá ekki sömu tækifæri og önnur börn. Mörg þeirra hafa ekki stuðning til að fara í framhaldsskóla og hafa ekkert til að hlakka til. Mörg þeirra búa við skaðleg hegðunarmynstur sem fylgja þeim út lífið, hegðunarmynstur sem þau þurfa aðstoð við að rjúfa. Öryrkjar og aldraðir með litlar tekjur eiga allt sitt undir stjórnvöldum, að greiðslurnar sem þau fá frá hinu opinbera dugi fyrir mannsæmandi lífi. Svo er ekki nú um stundir vegna rangra pólitískra ákvarðana, vegna þess að stjórnarþingmenn hafa ítrekað fellt tillögur okkar jafnaðarmanna um hærri lífeyrisgreiðslur, hærri greiðslur til barnafjölskyldna, betri húsnæðisbætur og hafa ekki beitt sér fyrir því að á vinnumarkaði verði til fleiri hlutastörf fyrir fólk með skerta starfsgetu. Það er ekki nóg að tala og tala um farsæld barna og snemmtæka íhlutun og allt það, það þarf að grípa til aðgerða, það þarf að fjármagna þær og það þarf að útrýma fátækt á Íslandi.

Virðulegi forseti. Ský halda áfram að þykkna á himni yfir Evrópu vegna afleiðinga innrásarstríðs rússneskra valdhafa í Úkraínu. Stríðið heldur ekki einungis áfram að taka á sig óhugnanlegri myndir sem ekki sér fyrir endann á, áhrifin skekja nú Evrópu með margvíslegum hætti. Orkuöryggi er í uppnámi og orkuskortur og frekari verðhækkanir yfirvofandi í mörgum löndum álfunnar. Við þessu mun víða verða brugðist með niðurgreiðslum til almennings og fyrirtækja. Hér njótum við sannarlega þeirrar sérstöðu að nálægt 85% þeirrar orku sem við notum koma frá endurnýjanlegum orkugjöfum og erum við því ein þeirra þjóða sem býr við hvað mest orkuöryggi í alþjóðlegum samanburði.

Þetta ástand kemur harkalega niður á íslenskum bændum, ekki síður en kollegum þeirra víða um Evrópu. Það er í raun ótrúlegt að matvælaverð og íslenskar afurðir skuli ekki hafa hækkað meira en raun ber vitni undanfarna mánuði samanborið við flest þau lönd sem við berum okkur saman við í álfunni. Einnig er ljóst að þar vegur þungt áframhaldandi kjaraskerðing sem bændur hafa tekið á sig. Þrátt fyrir að gripið hafi verið til mikilvægra aðgerða til að koma til móts við þrönga stöðu íslenskra bænda mun á næstu mánuðum og misserum þurfa að treysta stöðu þeirra og tryggja

ráðast í umfangsmiklar aðgerðir til að halda matvælaverði til íbúa sinna landa niðri til að bregðast við afleiðingum stríðsins. Leikreglur hefðbundinna milliríkjaviðskipta og margra samninga eru á leið í enn meira uppnám. Undir þetta þurfum við að búa okkur strax.

Það er ljóst og hefur verið í langan tíma að staða landshlutanna er ekki jöfn. Fyrir því eru margar ástæður; þjónusta ríkis á viðkomandi svæði, þjónusta sveitarfélaga á svæðinu, vegalengdir í þjónustu, fjölbreytni atvinnulífs og aðgengi að framhaldsskólamenntun, svona mætti lengi telja. Það sem mig langar sérstaklega að beina sjónum mínum að í þessari ræðu er Norðurland vestra, Strandir og Dalir. Þessi búsældarlegu svæði eiga undir högg að sækja og hefur íbúaþróun síðastliðinna ára sýnt það með mjög afgerandi hætti að aðgerða er þörf á svæðinu. Meðan önnur landsvæði hafa fylgt eftir þróun í íbúafjölda og hagvexti situr þetta svæði eftir. Með því er ég á engan hátt að gera lítið úr erfiðleikum annarra svæða, dreifbýlla eða þéttbýlla, en langar hins vegar að vekja sérstaklega athygli á þessu svæði hér í dag. Íbúaþróun á svæðinu hefur verið undir landsmeðaltali undanfarin ár. Þó svo að fjölgað hafi á svæðinu örlítið síðustu ár er sú fjölgun ekki í neinum takti við það sem önnur landsvæði eru að horfa á. Alls fluttu tæplega 100 manns af svæðinu umfram aðflutta á árunum 2012–2019 en það er rúmlega 1% af íbúum svæðisins. Hagvöxtur er einnig undir landsmeðaltali og má þar nefna að hagvöxtur á Norðurlandi vestra var að jafnaði 2,5% á árunum 2012–2019 en það er um 2% undir hagvexti annarra landshluta. Að þessu sögðu er ljóst að þær byggðaaðgerðir sem ráðist hefur verið í á liðnum árum hafa ekki virkað sem skyldi fyrir þetta svæði og í byggðastefnunni og byggðaáætluninni hefur þetta svæði ekki verið gripið með nægilegum hætti. Virðulegur forseti. Það er mikilvægt að við grípum inn í áður en það verður of seint og tíminn er ekki með okkur í liði í þessu verkefni. Virðulegi forseti. Eftir hvern Íslending liggja um 24 kg af rafrusli á ári. Samtals gera það ríflega 9.000 tonn af íslensku rafrusli árlega. 9.000 tonn af gömlum prenturum, tölvum, tækjum og símum, raftækjum framleiddum úr fágætum málmum og alls konar efnum sem hafa í för með sér stórkostleg umhverfisáhrif. Íslendingar eru í þriðja sæti miðað við höfðatölu þegar kemur að því að henda rafrusli á heimsvísu en einungis 17% af afrennsli heimsins rata í fullnægjandi endurvinnslu. Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor í sjálfbærnivísindum við Háskóla Íslands, segir að við séum á öld hámarksframleiðslu allra málma sem notaðir eru í tæknina okkar. Hún sagði svo fallega í fréttum: Þess vegna þurfum við að læra að elska það sem við eigum, gera við það og vera ánægð þegar það er hægt. Ég held að þetta eigi við um flestallt sem viðkemur neyslu okkar. Að mati Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna tapast um þriðjungur matvæla sem framleidd eru til manneldis eða er sóað. Sóunin er verst í umgengni við ávexti og grænmeti. Um 45% fara þar til spillis. Ímyndið ykkur að henda annarri hverri gulrót eða öðru hvoru epli. Ímyndið ykkur að bera þrjá poka af matvælum út úr búð og henda strax einum þeirra í næsta gám. Þetta fyrirkomulag getur ekki verið sjálfbært. Við þurfum enga útreikninga til að sjá það. Ég get tekið dæmi um textíl, innanstokksmuni og margt fleira þar sem sama er undir. Þetta getur ekki haldið svona áfram. Lög um hringrásarhagkerfið taka að fullu gildi um næstu áramót og snúa að meðhöndlun úrgangs, endurnýtingu, flokkun og endurvinnslu. Það er mikilvægt skref í rétta átt en við neytum of mikils og hendum of miklu. Við þurfum öll að líta í eigin barm, þora að taka umræðuna og gera svo miklu betur.

Virðulegur forseti. Það er hættuleg þróun. Í ljósi varúðarnálgunar vegna minnkandi vöktunar á ástandi nytjastofna er farið varlegar í nýtingu en ella væri. Vöktun fiskstofna er lykill að hámarksnýtingu og hámarkstekjum á hverju fiskveiðiári.

varðandi ástand fiskistofna og stjórn fiskveiða á Íslandsmiðum. Þar er annars vegar spurt um stöðu fiskistofnanna, hins vegar hvort haldið sé úti nauðsynlegri vöktun og rannsóknum og að tryggt sé að ekki sé gengið á stofnana og lífríki hafsins. Að þrengt sé svo að grunnstarfsemi Hafrannsóknastofnunar eins og nú er gert er hættuspil. Hér er orðspor Íslands og forskot í markaðslegu tilliti vegna ábyrgra fiskveiða í hættu.

Aukið framlag Alþingis til Hafró mun skila sér í nýjum tækifærum til sóknar og auknum þjóðartekjum. Virðulegur forseti. Það er mikill áhugi á nýjum auðlindum en því miður skortir á rannsóknir á þeim sem ég nefni hér: Rauðáta, ljósáta, laxasíld, gulldepla, þang og þari, skeljungar og kuðungar.

forseti. Ég kem hingað sem auðmjúkur þingmaður að leita ásjár forseta Alþingis við að fá hæstv. ráðherra til að svara þeim spurningum sem að þeim er beint hér undir liðnum óundirbúinn fyrirspurnatími.

um að halda fólki í lokuðum úrræðum á meðan það bíður niðurstöðu mála. Hæstv. ráðherra svaraði að honum fyndist hvorki rétt né tímabært að vera að fjalla um þetta, sem er þó til umræðu í fjölmiðlum og þinginu á hverjum einasta degi,

á heitum málum sem eru í umræðunni og ég held að við hljótum að geta gert þá kröfu til ráðherra að þeir lýsi sinni skoðun hér í pontu en bíði ekki niðurstöðu einhverrar ráðherranefndar sem mögulega kannski einhvern tímann seinna mun fjalla um einhver mál.

þegar ég bað forseta um að árétta við hæstv. ráðherra að svara þeim spurningum sem að þeim er beint. Ég var ekki að biðja hæstv. forseta um að segja þeim hvernig þeir ættu að svara eða með hvaða orðum heldur einfaldlega að ráðherrar svari spurningum hér í þingsal. Þetta er vettvangurinn til þess að svara þeim spurningum. Ef hæstv. innviðaráðherra væri nú eini ráðherrann sem væri sekur um að svara ekki nokkrum sköpuðum hlut hér

Hún svaraði svona einum fimmta af þeim spurningum sem ég beindi til hennar og voru þær þó ekki flóknar. Þannig að það er frekar regla en undantekning að ráðherrar bresti á með orðasalati en svari ekki þeim spurningum sem að þeim er beint.

Tómur ráðherrabekkur og svaraleysi í óundirbúnum fyrirspurnum — það er meira en það í óundirbúnum fyrirspurnum, það er eins og sumir ráðherrar séu farnir að líta á það sem listform að svara engu í fyrri umferð og mæta svo í seinni umferð með útúrsnúning og derring og ekkert annað,

dólg. Auðvitað vill enginn ráðherra, frekar en nokkur þingmaður utan Sjálfstæðisflokksins, lýsa skýrri afstöðu til hugmynda Jóns Gunnarssonar um flóttamannafangelsi sem hann teflir fram og talar um eins og það sé bara að fara að gerast.

ráðherranefndirnar þessar hafa enga stjórnskipulega stöðu. Það er ekki ósanngjörn krafa okkar þingmanna að sérstaklega formenn stjórnarflokka gefi upp afstöðu sína til flókinna mála.

en þessi vísan í að ráðherrar geti ekki svarað fyrirspurn eða vilji það ekki fyrr en búið er að ræða mál í ráðherranefnd um málaflokkinn er eitthvað sem ég man ekki eftir að hafi verið notað sem afsökun á fyrri stigum.

Ályktunartextinn er svohljóðandi: „Alþingi ályktar að fela umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra að kanna hagkvæmni og möguleika þess að reisa hátæknisorpbrennslustöð sem meðhöndli mestallt eða allt sorp sem ekki er unnt að endurvinna hér á landi.

síðustu ár. Árið 2016 nam magn úrgangs sem féll til yfir milljón tonna og náði magnið sögulegu hámarki árið 2017 þegar það var 1,4 milljónir tonna. Árið 2018 féll aftur á móti til eilítið minna en árið á undan. Í ársskýrslu Umhverfisstofnunar árið 2019 kemur fram að árið 2018 hafi fallið til um 712 kg af heimilisúrgangi á hvern íbúa á Íslandi sem sé mjög mikið miðað við meðaltal innan Evrópusambandsins. Hafa þarf þó í huga að heimilisúrgangur er ekki aðeins upprunninn á heimilum heldur fellur sams konar úrgangur til hjá fyrirtækjum, t.d. hótelum og mötuneytum. Hluti úrgangsins fer til endurvinnslu en það sem eftir stendur er að mestu urðað á urðunarstöðum víðs vegar um landið, m.a. í Álfsnesi, í Fíflholti á Mýrum og við Blönduós, ásamt öðrum úrgangi. Sorpa Álfsnesi hefur starfsleyfi til að taka á móti og urða allt að 120.000 tonn af úrgangi á ári. Árið 2018 voru urðuð 141.000 tonn í Álfsnesi og 132.000 tonn árið 2017.

Árið 2018 voru urðuð þar 21.000 tonn en árið 2017 20.000 tonn. Urðun úrgangs getur valdið grunnvatnsmengun um langa framtíð sé ekki rétt staðið að málum. Síðustu ár hefur heimilisúrgangur ekki verið fluttur frá Íslandi til brennslu í öðrum ríkjum sem neinu nemur af heildarmyndinni þó að eitthvað hafi verið um það, m.a. að mig minnir á vegum Íslenska gámafélagsins,

Nýlega hafa því komið upp hugmyndir um að sigla með sorp til Svíþjóðar og fleiri landa til brennslu í svokölluðum hátæknisorpbrennslustöðvum. Sorpbrennslustöðvar eru útbúnar sérstökum tækni- og hreinsibúnaði til að brenna úrgang og hægt er að nýta varmann sem myndast við brennsluna.

sem er í eigu sveitarfélaganna á Suðurnesjum. Stöðin getur brennt allt að 12.300 tonnum á ári og er útbúin hreinsunarbúnaði sem heldur mengun í lágmarki. Í stöðinni er nú mestöllu sjúkrahússorpi á landinu brennt auk hluta af þeim spilliefnaúrgangi sem til fellur. Unnt er að framleiða orku úr sorpinu, en rafmagnsframleiðsla hefur legið niðri um árabil. Afgangsvarmaorkan er nýtt að hluta til að hita upp hús og plön Kölku. Evrópusambandið stefnir að því að einungis 10% af öllum úrgangi sem til fellur árið 2035 verði urðuð og tekin hefur verið upp sú stefna í mörgum löndum Evrópu að brenna sorpi fremur en að urða það. Samkvæmt landsáætlun um meðhöndlun úrgangs fyrir tímabilið 2013–2024 er stefnt að því að bæta nýtingu úrgangs og draga verulega úr urðun. Þar kemur m.a. fram að urðun er algengasta förgunarleið úrgangs hér á landi en urðunarstöðum hefur þó fækkað töluvert á síðustu árum, m.a. vegna hertra krafna um mengunarvarnir. Ljóst er að með vaxandi kröfum í umhverfismálum verða þjóðir heims hver fyrir sig að sjá um að eyða því sorpi sem til fellur hjá þeim með umhverfisvænum og hagkvæmum hætti. Því er tímabært að Íslendingar komi á fót eigin hátæknisorpbrennslustöð sem byggð yrði samkvæmt ýtrustu kröfum um mengunarvarnir. Hátæknisorpbrennslustöðvum fylgja fjölmargir kostir. Með því að brenna sorpi í hátæknibrennslustöð er sorpinu breytt í nýtanlega orku, raforku og hitaorku. Þá valda nýjustu hátæknisorpbrennslustöðvarnar tiltölulega lítilli loftmengun, langt innan þeirra marka sem leyfileg eru.

Úr úrganginum er unnið rafmagn og hiti til um 150.000 heimila. Árið 2018 var 443.000 tonnum af sorpi brennt í stöðinni. Framleiddar voru 1.090.000 megavattstundir af hita en 169.000 megavattstundir af rafmagni.

þetta er mat sem lá fyrir á einhverjum tímapunkti. Mikilvægt er að Íslendingar stígi skref í þá átt að endurvinna sem mest af því sorpi sem hér fellur til og eyða því sem eftir stendur með þeim hætti sem frekast er fallinn til að vernda náttúru og umhverfi. Þannig verði stuðlað að verndun náttúrunnar fyrir núlifandi og komandi kynslóðir og sýnt í verki að Íslendingar taki ábyrgð á að farga eigin sorpi með eins lítilli mengun fyrir umhverfið og nokkur kostur er. Í ljósi alls framangreinds er lagt til að ráðherra verði falið að kanna möguleika þess að reisa hátæknisorpbrennslustöð. Slík stöð gæti meðhöndlað brennanlegt sorp frá landinu öllu. Eftir atvikum skuli athugað að bera kosti þess að reisa hátæknisorpbrennslustöð saman við aðra möguleika á úrvinnslu sorps. Í könnuninni yrði lagt mat á hvaða aðili, ríki, sveitarfélögin eða aðrir aðilar, stæði að byggingu og rekstri slíkrar stöðvar, hversu stór hún þyrfti að vera og hvar hagkvæmt væri að reisa hana, m.a. með hliðsjón af flutningi sorps milli landshluta. Mikilvægt er í upphafi að kanna samstarfsvilja allra sveitarfélaga til verkefnisins, en sveitarfélög ákveða fyrirkomulag söfnunar heimilis- og rekstrarúrgangs og meðhöndlun úrgangsins. Jafnframt þarf að kanna hvaða verð væri unnt að bjóða fyrir förgun úrgangs og hvort og hversu hátt gjald sveitarfélögin væru tilbúin til að greiða. Þannig yrðu kannaðir kostir og gallar við byggingu og rekstur slíkrar stöðvar með tilliti til förgunarkosta sem nú eru nýttir og ráðgert er að nýta. Jafnframt yrði könnuð raforku- og varmaframleiðsla sem slík stöð gæti skilað og selt frá sér.

Á þeim tíma hefur sem betur fer orðið nokkur þróun í afstöðu til hátæknisorpbrennslu. Í lok árs 2021 skilaði af sér starfshópur um forverkefni til undirbúnings að innleiðingu framtíðarlausnar til meðhöndlunar á brennanlegum úrgangi í stað urðunar.

meðhöndlun úrgangs fyrir hönd sveitarfélaganna. Ég legg til að hv. umhverfis- og samgöngunefnd horfi til þeirrar vinnu sem liggur fyrir í þessari skýrslu byggðasamlaganna frá því í lok árs 2021.

„Hátæknisorpbrennsla yrði reist á suðvesturhorni landsins þar sem meira en 80% af úrgangi falla til.“ Þetta er með vísan í það að Álfsnesið er í þessari skýrslu metið hagkvæmasti kosturinn fyrir slíka starfsemi. Hér er sagt að hátæknibrennslan þurfi að geta afkastað allt að 130.000 tonnum á ári og er það nokkuð nærri því sem við leggjum upp með í tillögu okkar um að það séu um 100.000 tonn á ári.

þá sem þar halda á málum þessum tengdum, til dáða. Ég ítreka aftur

Forseta er sá kostur einn varðandi 2. dagskrármálið að taka það af dagskrá og fresta atkvæðagreiðslu um skýrslubeiðnina til morguns. Forseti vill jafnframt geta þess að þá má ætla að fleiri atkvæðagreiðslur verði að

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á hegningarlögum þar sem kveðið er á um bann við bælingarmeðferðum svokölluðum. Með mér á málinu eru félagar mínir úr þingflokki Viðreisnar auk átta annarra þingmanna sem koma úr þingflokkum Pírata, Samfylkingar, Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs og Sjálfstæðisflokks. Málið varðar breytingu á XXIV. kafla hegningarlaga, kafla sem varðar brot gegn frjálsræði fólks, eins og það er orðað. Lagt er til að við þann kafla bætist ný grein, svohljóðandi, með leyfi forseta: „Hver sem með nauðung, blekkingum eða hótunum fær einstakling til að undirgangast meðferð í þeim tilgangi að bæla eða breyta kynhneigð, kynvitund eða kyntjáningu hans skal sæta fangelsi allt að 3 árum. Hver sem lætur barn yngra en 18 ára undirgangast meðferð sem greinir í 1. mgr. skal sæta fangelsi allt að 5 árum. Sömu refsingu skal sá sæta sem færir barn yngra en 18 ára úr landi í sama tilgangi. Hver sem framkvæmir, hvetur með beinum eða óbeinum hætti til eða hefur þegið fé vegna meðferðar sem greinir í 1. mgr. skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum.“ Ég lagði þetta mál fram á síðasta þingi en það var ekki afgreitt og er því lagt fram nú óbreytt.

Ég ætla að geyma með mér frásagnir sem mér hefur verið trúað fyrir af fólki sem hefur verið misþyrmt andlega eða líkamlega í slíkum tilgangi, en þó hefur einn og einn af þessum hugrökku einstaklingum komið fram og sagt sögu sína. Mig langar að tala meira um viðbrögðin sem voru fyrirsjáanleg og voru á þá leið að þetta frumvarp væri fullkominn óþarfi. Ég skil vel að fólk sem ekki þekkir til eigi erfitt með að trúa því að svona skelfilegt athæfi viðgangist hér á landi en jafnvel þar er skautað yfir aðalatriði málsins sem er það að misbeiting af þessu tagi, svonefndar bælingarmeðferðir, varðar ekki lög núna. Því þarf að breyta. Í þeim kafla hegningarlaganna sem fjallar um brot gegn frjálsræði fólks, og ég vísaði til hér áðan, er listi yfir saknæma verknaði. Listinn er langur en hann er klárlega ekki tæmandi. Eitt af því sem hegningarlögin ná ekki til eru bælingarmeðferðir á hinsegin fólki.

að mörg þúsund Íslendingar hér á landi tilheyra sértrúarsöfnuðum. Þessir söfnuðir starfa gjarnan í nafni kærleika og umburðarlyndis en því miður er reynsla margra önnur. Á síðasta ári kafaði fréttaskýringaþátturinn Kompás ofan í hugtakið trúarofbeldi og ræddi við fyrrverandi félaga sértrúarsafnaða á Íslandi. Þar lýsti fólk því hvernig fordómar gegn hinsegin fólki eru alltumlykjandi og lýsti þeim aðferðum sem beitt er til að reka syndina á brott, eins og það er orðað. Fyrir utan líkamlegt ofbeldi er andlegu ofbeldi beitt til að tengja upplifun þolenda á eigin kynhneigð, eigin kynvitund eða kyntjáningu við sársauka og tengja við skömm. Þannig er fólk kerfisbundið brotið niður þar til það fer að trúa því sjálft að það eigi ekkert gott skilið. Samkvæmt aðferðafræðinni á sektarkenndin og vanlíðanin og vanlíðanin víst að duga til þess að breyta fólki þannig að það verði þeim guði sem þessi sértrúarsöfnuður trúir á þóknanlegt. Staðreyndin er auðvitað allt önnur eins og allt viti borið fólk veit. Það er tímabært að stíga skrefið til fulls, færa okkur til nútímans og festa í lög bann við jafn alvarlegri aðför að heilsu og frelsi hinsegin fólks. Herra forseti. Á þeim árum sem liðin eru frá því að ég lagði málið fram hefur þróun mála, þegar kemur að málefnum hinsegin fólks, því miður verið á þann hátt að rétt er að tala um bakslag. Ég segi rétt, því eins vont og mér þykir að nota það í samhengi við stöðu hinsegin fólks hér á landi þykir mér enn verra ef við skellum skollaeyrum við varúðarorðum þeirra sem best þekkja til hér og látum eins og það sé einhver óhemjuskapur í þeim sem benda á bakslagið. Staðreyndin er sú að á síðustu mánuðum og vikum hafa borist fréttir af regnbogafánum sem hafa verið rifnir niður, fréttir af eyðileggingu á regnbogagötum, af nýnasistaáróðri gegn hinsegin fólki, af skemmdarverkum sem unnin eru á listsýningum í nafni hinsegin fólks o.s.frv. Þá hefur hatursorðræða og meiðandi ummæli í garð hinsegin fólks, ekki síst hinsegin ungmenna, verið óþægilega algeng hér á síðustu vikum. Sum hinsegin ungmenni þurfa að takast á við það, jafnvel daglega, að til þeirra sé kallað ókvæðisorðum, tilvera þeirra ekki viðurkennd, það er gelt að þeim og þeim hótað lífláti eða þau hvött til að taka eigið líf. Mörg okkar sem tilheyrum hinsegin samfélaginu höfum fundið fyrir auknum ótta í kjölfar fregna sem vega þannig að tilverurétti okkar. Við þeirri þróun er mikilvægt að spyrna. spyrna. Frumvarpið sem ég mæli hér fyrir er lítið en mikilvægt skref í þá átt. Sem betur fer er staðan sú að lagaleg réttindi á Íslandi eru að mestu leyti tryggð. Enn er það þó svo að listi hegningarlaga yfir saknæma verknaði gegn frjálsræði fólks inniheldur ekki þann verknað að neyða einstakling til að bæla eða breyta kynhneigð sinni, kynvitund eða kyntjáningu og því þarf að breyta.

sem raunverulega erum þeirrar skoðunar að það bæti samfélagið okkar að sem flestir einstaklingar njóti þess frelsis — heldur er þetta

Víða um heim er verið að tryggja þessi lög, þessi réttindi, eins og ég vísaði til áðan, ekki síst í löndunum í kringum okkur. Þegar skautað er yfir umræður þar og afgreiðslu mála er tvennt sem vekur sérstaklega athygli og er gegnumgangandi. Það er annars vegar undrun fólks á því að þetta skuli ekki vera löngu

Það er ekki verið að taka rétt af neinum. Það er verið að standa vörð um jaðarsettan, viðkvæman hóp. Þetta ætti að vera rakið dæmi að klára og þótt fyrr hefði verið, langar mig að segja.

sérstaklega ungmennana okkar. Hinsegin ungmenni eru farin að mæta fordómum í samfélaginu, í skólakerfinu og út um allt á einhverjum skala sem ég held að stjórnvöld hafi ekki reiknað með að gæti orðið árið 2022. Þessu þarf auðvitað að bregðast við með beinum aðgerðum, til að taka á fordómum þar sem þeir birtast, en líka með því að við sýnum í verki, í lögunum sem við setjum og hvernig þeim er framfylgt, að við stöndum með hinsegin fólki og að við teljum ekkert eðlilegra en að friðhelgi fólks og frelsi

Samfélagið hefur þróast mjög mikið á síðustu árum og áratugum. Það er ekkert svo langt síðan samkynhneigð var refsiverð hér á landi og við erum enn í minni hluta landa þar sem undið hefur verið ofan af því.

En framfylgdin er öll eftir. Það á eftir að ganga frá einföldustu atriðum eins og t.d. að opinberir aðilar viti hvernig á að snúa sér við merkingar á salernis- og búningsaðstöðu í sundlaugum eða skólum eða hvað það er. Sú framkvæmd átti að vera komin á hreint fyrir einu og hálfu ári en metnaðurinn er ekki meiri en svo að í gildandi áætlun um

en fjöldinn allur af jaðarsettum hópum hefur kallað eftir þeim aðgerðum árum saman. Þarna hefur kannski sérstaklega heyrst í fólki með innflytjendabakgrunn sem hefur orðið vart við ýmiss konar útlendingaandúð í samfélaginu en hinsegin fólk hefur sennilega verið sá hópur sem hefur fundið mest á eigin skinni fordóma í samfélaginu síðustu árin, og aftur hinsegin ungmennin sérstaklega. Það kom þeim ekkert á óvart að allt í einu væri farið að gelta á fólk á götum úti. Það kom stjórnvöldum á óvart vegna þess að í fyrsta sinn var um að ræða fullorðið fólk sem stjórnvöld gátu kannski tengt við sem varð fyrir því. Ungmennin eru búin að lifa við þessar aðstæður,

Af hverju þarf þetta? Af hverju þarf að bíða svo lengi með aðgerðir að við erum komin alveg út af hengifluginu þegar stjórnvöld loksins kveikja á perunni og fara að setja eitthvað í gang?

þá er ekki um að ræða það útbreitt vandamál, vil ég vona, að við getum ekki tekist á við það. Það væri annað ef þetta væri allt í einu orðið grasserandi út um allt og engin löggjöf til staðar til að taka á því. því. Mér er því sérstök ánægja að vera einn af meðflutningsmönnum á þessu máli sem er ekki bara í takt við tímann heldur framsýnt.

Herra forseti. Mig langar til að þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna, fyrir meðflutninginn og almennt fyrir þann stuðning sem hann hefur veitt

það er óróleiki, það er uppþot og það er sótt að frjálsræði og frelsi fólks og okkar lýðræðislegu gildum mjög víða. Ég tengi þetta allt saman. Bakslagið í málefnum hinsegin fólks kemur ekki úr neinu tómarúmi, að mínu mati. Það er nátengt

innrás í frjáls lýðræðisríki. Við getum tengt þetta við viðsnúning á túlkunum á gömlum hæstaréttardómum. Við getum tengt þetta við aðför að jafnrétti kynjanna. Þetta tengist allt því sama, að halda fólki í ótta,

jaðarsettur hluti samfélagsins. Það er einfaldlega þannig núna að hinsegin fólk stendur í brjóstfylkingunni

fordómar gegn hinsegin fólki — þetta er allt með sama lögheimili í samfélaginu. Það eru sömu hópar sem, bara eftir því hvernig vindar blása, herja á þessa jaðarsettu hópa

Það sem er einna verst við þetta er að fólkið sem verður fyrst fyrir þessu, eins og ég kom að í ræðu minni, eru yngstu einstaklingarnir innan þessara hópa. Það er kannski auðveldara að setja skotskífuna á fólk sem er ekki búið að taka sér sess í samfélaginu eins og gerist þegar fólk verður eldra, er veikara fyrir og er á meiri mótunarárum þannig að hægt er að hafa meiri áhrif á hvernig það þróast til framtíðar. Það er auðveldara að bæla niður hugmyndir ef þú gerir það nógu snemma til að þær séu ekki orðnar sterkar hjá fólki.

í vikunni eða um helgina við þær sem standa að Antirasistunum, instagram-aðgangi sem er að benda á rasisma í íslensku samfélagi; þær eru 16 og Fólkið sem er að berjast fyrir réttindum kynsegin fólks, fólkið sem fer fremst í þeirri baráttu og er að fá á sig allar öldurnar

spár. Ég veit ekki betur en gagnkynhneigt fólk giftist sem aldrei fyrr þrátt fyrir að hinsegin fólk geti gert það líka. Þetta er nefnilega yfirleitt þannig með réttindi, að það tekur ekki réttindi af einum þó að annar fái þau. Það er það jákvæða við það en merkilegt hvað hægt er að misskilja það. Varðandi stöðu hinsegin ungmenna hún er skelfileg. Ég ætla líka að leyfa mér að segja að staða ungmenna sem ekki tilheyra hinsegin samfélaginu en taka þátt í þessu niðurbroti er líka skelfileg. Það er eitthvað sem við þurfum að horfast í augu við. Það er eitthvað að og þar með beinist athyglin að skólakerfinu okkar. Vissulega að foreldrum,

betur er að tryggja námsefni, ekki bara í grunnskólanum heldur á öllum skólastigum og í kennaranámi vegna þess að grunnurinn að þessu er að tala sama tungumálið, að það sé hægt að tala um þessa hluti þannig að fólk skilji. Eins og við vitum þá spretta fordómar iðulega

fyrir misbeitingu valds á milli fólks. Það þarf að gera mjög margt til að taka á því. En þar erum við aftur komin að því að ríkisstjórnin,

samþykktum hér 2019 áætlun um aðgerðir gegn ofbeldi í íslensku samfélagi. Þar var talað um kynjafræði, kynfræðslu, námsefni, fræðsluefni fyrir kennara. Þetta var allt þarna. Þetta vantar enn þá. Þar var líka talað um, kannski ekki alveg fullkomlega skýrum orðum, hvernig ætti að taka á viðbragði við kynferðislegri áreitni eða ofbeldi innan skólanna

að allt hinsegin fólk, sama hvert það er, sé varið fyrir þessum hræðilegu meðferðum. Sjálfsvígstíðni hinsegin fólks er há og sjálfsskaði og sjálfsskaðandi hugsanir ungs hinsegin fólks mælast mun hærri en jafnaldra þeirra.

það vekur svo mikla ánægju, það verður svo mikil gleði, þegar lagasetning verður til þess að bæta svo um munar réttindi hóps sem lengi hefur beðið eftir slíkum réttindum.

Ég ætla ekki að orðlengja þetta frekar. Þetta mál er tiltölulega einfalt í mikilvægi sínu og mikilvægt í einfaldleika sínum, ef svo má segja. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt, og ég ætla að leyfa mér að vænta þess, að þetta verði klárað þannig að við lokum á þessa glufu. Hafi þetta verið mikilvægt fyrir tæpu ári, þegar ég var að vinna þetta mál, þá er það því miður mun mikilvægara núna. Ég ætla að láta það verða lokaorðin. SPEECH_END

Frú forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um félagafrelsi á vinnumarkaði. Þetta er 24. mál á þskj. 24. 24. Ásamt þeim sem hér stendur standa að frumvarpinu allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins utan ráðherra og hæstv. forseta Alþingis. Í 74. gr. stjórnarskrárinnar er öllum tryggt félagafrelsi. Allir eiga rétt til að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi, þ.m.t. stjórnmálafélög og stéttarfélög, án þess að sækja um leyfi til þess. Það er tekið skýrt fram í þessari grein stjórnarskrárinnar að engan megi skylda til aðildar að félagi en þó megi með lögum kveða á um slíka skyldu ef það er nauðsynlegt til að félag geti sinnt lögmætu hlutverki vegna almannahagsmuna eða réttinda annarra. Þrátt fyrir þessi skýru ákvæði 74. gr. stjórnarskrárinnar er félagafrelsi í raun ekki virt á íslenskum vinnumarkaði. Almenn löggjöf takmarkar rétt manna til þess að velja sér félag eða standa utan félags og þar er gengið lengra en í öðrum nágrannaríkjum okkar. Þegar mannréttindakafli stjórnarskrárinnar var lögfestur árið 1995 var mikilvægt nýmæli

Litlar eða engar breytingar hafa hins vegar verið gerðar á vinnumarkaðslöggjöfinni frá þeim tíma til að tryggja að þetta ákvæði nái fram að ganga úrskurðir dómstóla virðast ekki hafa tekið mið af þeim breytingum sem voru gerðar á stjórnarskránni árið 1995. Það er augljóst, frú forseti, að í mínum huga er vinnumarkaðslöggjöfin barn síns tíma og í mörgu úrelt. Hún þrengir að félagafrelsi. Því er illa hægt að halda því fram að launafólk hafi raunverulegt frelsi til að ákveða hvort það standi utan stéttarfélags eða ekki.

orðið til þess að valfrelsið er að nafninu til en ekki á borði. Dæmi um þetta eru lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna þar sem kveðið er á um skyldu ófélagsbundinna starfsmanna til greiðslu iðgjalds stéttarfélags sem hann ætti, eins og þar segir, að tilheyra. Á almennum vinnumarkaði eru lögin hins vegar óskýr um það hvort slík greiðsluskylda sé fyrir hendi eða ekki.

Það er því augljóst í mínum huga og flutningsmanna að það verður að breyta lögunum þannig að launafólk utan stéttarfélags sé ekki þvingað til að greiða iðgjald til félags sem það á enga aðild að.

þó að líklega sé aðeins eitt dæmi um að slík skylda sé fyrir hendi og það er í kjarasamningum sjómanna, fari ég rétt með. Meginmarkmið frumvarpsins er sem sagt að tryggja rétt launamanna til að velja sér stéttarfélag, leggja bann við forgangsréttarákvæðum í kjarasamningum, vernda rétt launamanna til að standa utan verkfalla stéttarfélaga sem þeir tilheyra ekki og afnema og koma í veg fyrir greiðsluskyldu ófélagsbundinna launamanna þar sem þess er krafist í lögum, svo sem varðandi opinbera starfsmenn, eða í kjarasamningum ef mönnum dettur svo í hug. Í einfaldleika sínum getum við sagt að með frumvarpi þessu, nái það fram að ganga, sé Alþingi að tryggja að íslenskt launafólk búi við sömu réttindi og launafólk í nágrannalöndum okkar. Að þessu leyti er frumvarpið ekki róttækara en það. Við erum að tryggja íslensku launafólki sömu réttindi og launafólk hefur í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og öðrum þeim löndum sem við viljum gjarnan bera okkur saman við. Ég held að það sé nauðsynlegt fyrir okkur í þessum sal að horfast í augu við það að þrátt fyrir að félagafrelsið njóti í raun ríkari verndar samkvæmt íslensku stjórnarskránni en gengur og gerist í öðrum löndum þá hefur almenn löggjöf gert það að verkum að réttur manna til þess að velja sér félag eða standa utan félags er mun takmarkaðri en í öðrum löndum. Stjórnarskráin tryggir þessi réttindi í orði en laga- og dómaframkvæmd önnur hefur komið í veg fyrir að réttindin séu á borði. Ólíkt öðrum vestrænum ríkjum hefur vinnumarkaðslöggjöfin hér á landi ekki tekið fullnægjandi breytingum til að tryggja félagafrelsi á íslenskum vinnumarkaði.

Litlar breytingar hafa orðið á þessari löggjöf á undanförnum 27 árum og túlkun dómstóla virðist vera með þeim hætti að

þ.e. verkfall og verkbann, og þeim er skylt að leggja niður störf í boði þess stéttarfélags þrátt fyrir að þeir eigi ekki aðild að félaginu og hafi ekki greitt til félagsins og vilji ekki vera í félaginu.

tryggð sú þjónusta og þau réttindi sem í félagsaðildinni felast, þar sem utanfélagsmaðurinn nýtur nú minni réttinda og þjónustu stéttarfélaga en ber sömu skyldur og fullgildur félagsmaður.

Á Íslandi er nokkuð sem kallast forgangsréttarákvæði í kjarasamningum. Slík ákvæði ganga gegn félagafrelsi launamanna enda má leggja þau að jöfnu við skylduaðild að stéttarfélagi þar sem fólk er í raun útilokað frá tilteknum störfum gangi það ekki í viðkomandi stéttarfélag sem hefur forgang samkvæmt kjarasamningum kjarasamningum sem eru varðir með lögum. Nánast öll vestræn lönd hafa bannað slíkt ákvæði með vísan til félagafrelsis launamanna. Þá hefur Mannréttindadómstóll Evrópu fjallað um forgangsréttarákvæði í máli Sørensen og Rasmussen gegn Danmörku frá 11. janúar 2006. Af dómnum má draga þá ályktun að bæði forgangsréttarákvæði og ákvæði um skylduaðild brjóti gegn 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu sem við höfum skrifað undir og gefið fyrirheit um að uppfylla þær skyldur sem þar eru lagðar á okkur.

að því að ráða þá skal sá sem er félagi í stéttarfélagi njóta forgangs. Þegar þær aðstæður kunna að skapast að segja þurfi upp starfsmönnum þá skal fyrst segja upp þeim sem er ófélagsbundinn en síðan þeim sem er félagi í verkalýðsfélagi. Þetta þýðir auðvitað að til að verja rétt sinn er launamanni nauðugur sá kostur að ganga í verkalýðsfélagið, bara til að verja sitt starf, vegna þess að vinnuveitanda, launagreiðandanum, er ekki heimilt samkvæmt gildandi lögum að beita mati við það og fara eftir hæfni og dugnaði starfsmanns þegar kemur að uppsögn. Slíkt er ekki heimilt. Réttarstaða þess sem ákveður, af ýmsum ástæðum, að standa utan stéttarfélags, m.a. vegna þess að hann kann að vera ósáttur við það hvernig stéttarfélagið vinnur, kann að vera ósáttur við þá pólitík sem rekin er innan stéttarfélagsins, kann að vera sannfærður um að stefna forystu viðkomandi stéttarfélags gangi gegn hagsmunum hans — þá er honum samt nauðugur sá kostur, til að verja sitt starf og standa jafnfætis öðrum, að ganga til liðs við félagið.

Jú, vegna þess að verkalýðsfélögin hafa alveg sérstaka hagsmuni af því að sannfæra launafólk um að hagsmunum þess sé best borgið með því að ganga til liðs við viðkomandi stéttarfélög. Þau munu leggja sig í líma við að gæta hagsmuna viðkomandi. Forysta verkalýðshreyfingarinnar mun skynja það að íslenskt launafólk mun fá meiri áhuga á réttindum sínum og kjörum og meiri áhuga á starfsemi verkalýðshreyfingarinnar en nú er, hættir að vera jafn afskiptalaust og það er, er, mun telja sér skylt, vegna þess að það tók sjálfstæða ákvörðun um að tilheyra félaginu, að taka þátt í því að velja sér forystu.

að þau geri það með þeim hætti að þau svipti, í skjóli laga sem hafa verið samþykkt hér, úreltrar vinnumarkaðslöggjafar, íslenskt launafólk raunverulegu félagafrelsi eins og gert er.

Ég hygg að leiðtogar danskra verkalýðsfélaga muni ekki taka undir það að þau standi veikari en íslenskir kollegar þeirra hér.

að forgangsréttarákvæði eins og þau eru viðhöfð hér á landi gangi gegn mannréttindasáttmála Evrópu.

að það sem stendur í stjórnarskránni nái fram að ganga, að það sé ekki afnumið með einhverjum hætti með einhverri lagasetningu hér, að félagafrelsi sé virt. En við höfum líka þær skyldur, vegna þess að við höfum heitið því í samstarfi við aðrar þjóðir, að virða þá alþjóðamannréttindasáttmála sem við höfum skrifað undir. Þegar það liggur fyrir og dönsk stjórnvöld hafa verið dæmd fyrir sama brot og við erum að fremja þá eigum við að hlusta og við eigum að taka mark á því og við eigum að breyta lögum.

að grípa til aðgerða, þegar löggjöf gengur gegn þeim réttindum, með lagabreytingum eins og hér er lagt til. Það er nefnilega þannig að þrátt fyrir að bæði jákvætt og neikvætt félagafrelsi sé kirfilega tryggt í stjórnarskránni, eins og ég vék að, hefur vinnumarkaðslöggjöfin ekki endurspeglað það frelsi. Markmið þessa frumvarps og markmið okkar sem stöndum að baki því er að tryggja slíka vernd og standa vörð um félagafrelsi íslensks launafólks, hvort heldur er á almennum vinnumarkaði eða hjá hinu opinbera. Það er nauðsynlegt að bregðast við með skýrum hætti og taka afstöðu gegn því fyrirkomulagi sem tíðkast hefur og tryggja landsmönnum öllum raunverulegt félagafrelsi og koma þannig í veg fyrir að launafólk sé svipt grundvallarréttindum sínum. Ég vil taka það fram að hér er lagt til að lögin taki til allra stéttarfélaga og vinnuveitenda á íslenskum vinnumarkaði, almennum og hinum opinbera. Á hinn bóginn kann að vera nauðsynlegt að ráðast í sérstaka lagasetningu á þeim sviðum þar sem félagafrelsi er heldur ekki tryggt. Það á t.d. við um skylduaðild að lífeyrissjóðum, þ.e. að svipta íslenskt launafólk þeim rétti að velja sér eigin lífeyrissjóð. Það er risamál sem verður að taka fyrir hér af mikilli yfirvegun.

er sagt að það megi þó skylda menn til að vera aðilar að ákveðnu félagi ef almannahagsmunir krefjast rök eiga ekki við þegar kemur að skylduaðild að Lögmannafélagi Íslands. Ég hef ekki séð nein slík rök. Það skal tekið fram þetta frumvarp nær ekki til þeirra laga en það kann að vera að það sé skynsamlegt, annaðhvort í framtíðinni eða jafnvel í vinnu þeirrar nefndar sem fær málið til umfjöllunar, að skoða það sérstaklega.

Í hnotskurn: Við erum að berjast fyrir því, flutningsmenn, og við erum að vonast til þess að þingheimur sláist í lið með okkur, að tryggja íslensku launafólki sömu réttindi og launafólk nýtur í öðrum löndum sem við berum okkur saman við og á ég þá ekki síst við frændþjóðir okkar á Norðurlöndum

Virðulegi forseti. Nú þegar geisa átök í verkalýðshreyfingunni ætla Sjálfstæðismenn aldeilis að ganga á lagið. Hvílík tímasetning, segi ég nú bara. Í síðustu viku mæltu þingmenn flokksins fyrir frumvarpi um að skerða réttindi starfsmanna á opinbera vinnumarkaðnum og draga úr starfsöryggi þeirra en í dag mæla þingmenn flokksins fyrir talsvert róttækari breytingum. Nú vilja þau fara að naga fæturna undan verkalýðshreyfingunni í heild sinni og höggva að rótum þess sem gerir hreyfinguna jafn sterka á Íslandi og raun ber vitni.

meðan hún hefur hrunið víða annars staðar, hrunið m.a. vegna þess að hægri menn og hægri stjórnir hafa notað hvert það tækifæri sem gefst (Gripið fram í.)til að veikja stéttarfélög með hörmulegum afleiðingum fyrir launafólk.

Þessi mikla stéttarfélagsaðild hefur styrkt rétt launafólks, styrkt samningsstöðu þess gagnvart atvinnurekendum og gagnvart stjórnvöldum. Verkalýðshreyfingar hvarvetna í heiminum sáröfunda okkur af þessu en nú vilja Sjálfstæðismenn gera atlögu að einmitt þessu, kippa grundvellinum undan þessari miklu félagsaðild. Förum yfir nokkur atriði. Á vef Ríkisútvarpsins fyrir nokkrum dögum birtist frétt um þetta frumvarp með fyrirsögninni „Segir óásættanlegt að fólk sé þvingað í stéttarfélag“ og á Vísi.is í dag: „Sjálfstæðisflokkurinn vill afnema skylduaðild að verkalýðsfélögum“. Við skulum bara hafa það alveg á hreinu að það er enginn skyldaður til að vera í stéttarfélagi á Íslandi. Í lögum um stéttarfélög og vinnudeilur frá 1938 er beinlínis gert ráð fyrir að launamenn geti staðið utan stéttarfélaga. Það er réttur fólks og það er mælt sérstaklega fyrir um það í lögum ASÍ að ekkert aðildarfélaga sambandsins megi hafa ákvæði um félagsskyldu í samþykktum sínum. Og hafi stéttarfélög slík ákvæði þá víkja þau fyrir ákvæðum laga ASÍ og hafa ekkert gildi. Í lögum um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda er hins vegar, eins og hv. þm. Óli Björn Kárason fór yfir, mælt fyrir um greiðsluskyldu, að atvinnurekendum beri að halda eftir iðgjaldi af launum starfsmanns til stéttarfélags samkvæmt þeim reglum sem kjarasamningar greina. Þetta er ekkert sérlega óskýrt. Þetta gjald, sem hefur að gera með réttindi á vinnumarkaði, er í raun greiðsla fyrir þjónustuna sem felst í því að verkalýðsfélög annast gerð kjarasamninga sem gilda svo fyrir alla, óháð því hvort fólk er í stéttarfélagi eða ekki. Munum þetta. Kjarasamningar kveða á um lágmarkskjör, lágmarksréttindi sem allt launafólk nýtur góðs af að séu tryggð. Í ljósi þess að við erum með starfskjaralög sem gera þessa kjarasamninga að lágmarksrétti er þá nokkuð nema eðlilegt að fólkið sem nýtur einmitt þessarar þjónustu, nýtur góðs af þeim rétti sem er samið um, greiði fyrir Greiðsluskyldunni fylgir engin aðildarskylda. Ófélagsbundnir starfsmenn verða líka að greiða gjöld í félögin enda er verið að greiða fyrir samningsvinnuna sem allir njóta góðs af. af. Gjaldið veitir ekki réttindi eða skyldur í viðkomandi stéttarfélagi umfram þau réttindi og þær skyldur sem felast í kjarasamningunum sjálfum.

Í greinargerðinni segir: „Þrátt fyrir að Ísland skipi sér framarlega í hóp þjóða hvað snertir stjórnarskrárvernd félagafrelsis skortir verulega á að ákvæðum 74. gr. stjórnarskrárinnar sé fylgt í reynd.“ Ég myndi kannski skilja þessar röksemdir ef stjórnarskrá Íslands mælti fyrir um algjört og skilyrðislaust neikvætt félagafrelsi. En svo er ekki. Þegar mannréttindakafli stjórnarskrárinnar var smíðaður á tíunda áratugnum náðist sátt um að draga sérstaklega fram mikilvægi stéttarfélaga og stjórnmálafélaga í einmitt þessu samhengi. Þá kom inn þetta ákvæði, sem stendur enn, um að engan megi skylda til aðildar að félagi en með lögum megi kveða á um slíka skyldu ef það er nauðsynlegt til að félag geti sinnt lögmæltu hlutverki vegna almannahagsmuna eða réttinda annarra. Í lögskýringargögnum er áréttað sérstaklega að með samþykkt frumvarpsins sé í engu hróflað við núverandi réttarstöðu á vinnumarkaði að því er varðar forgangsréttarákvæði, greiðslu félagsgjalda og önnur réttindaákvæði. Í ljósi þessa er það auðvitað kolrangt að vinnumarkaðslöggjöfin á Íslandi gangi einhvern veginn í berhögg við þetta stjórnarskrárákvæði. Stjórnarskrárákvæðið var beinlínis smíðað með það fyrir augum að svo væri ekki. Höfum þetta bara alveg á hreinu.

og sátt milli atvinnurekenda og launafólks. Dómstólar hafa í sinni túlkun á íslenskri vinnumarkaðslöggjöf, með hliðsjón af stjórnarskrá og með hliðsjón af Mannréttindasáttmála Evrópu, ekki séð ástæðu til að raska þessu fyrirkomulagi.

Ég held það sé líka ágætt að halda því til haga að Mannréttindadómstóll Evrópu hefur aldrei slegið því föstu að greiðsluskyldan feli í sér brot gegn félagafrelsi. Það hafa hvorki íslenskir dómstólar né Mannréttindadómstóll Evrópu gert. sagt að tala um fyrirkomulag sem á sér mjög sterkar rætur, hefur reynst vel, skilað okkur metaðild að stéttarfélögum og fyrir vikið gríðarlega sterkri stöðu launafólks. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins vilja kollvarpa þessu fyrirkomulagi. Hér eru þingmenn Sjálfstæðisflokksins ekki að tala máli íhaldsstefnu og varfærnar breytingar heldur eru hv. þingmenn, Óli Björn Kárason og félagar, í hlutverki róttæklinga. Þau vilja róttækar og afgerandi breytingar strax. Frú forseti. Svo vilja flutningsmenn leggja bann við forgangsréttarákvæðum í kjarasamningum. Hér erum við að tala um þegar samið er um það í kjarasamningum að félagsmenn þess félags sem gerir kjarasamning skuli hafa forgang að störfum hjá viðsemjanda félagssamningsins.

Tilvera þeirra var hunsuð, foringjum og jafnvel óbreyttum félagsmönnum bægt frá vinnu, það var leitað til annarra byggðarlaga eftir starfsfólki, allt gert til að sundra launamönnum og hindra samstöðu þeirra. Forgangsréttarákvæði í kjarasamningum voru sterkasta vopnið gagnvart einmitt þessum aðferðum atvinnurekendavaldsins. Þetta rekur Sumarliði Ísleifsson vel í bók sinni um sögu Alþýðusambands Íslands. Hann segir að forgangsréttarákvæði hafi skipt sköpum fyrir tilverurétt verkalýðsfélaga og þar með ASÍ, verið algjört lykiltæki til að tryggja þátttöku í verkalýðshreyfingunni og þar með að verja lágmarksrétt launafólks, koma í veg fyrir að launafólki væri att hvert gegn öðru, koma í veg fyrir félagsleg undirboð, koma í veg fyrir kapphlaup niður að botninum þegar kemur að kjörum launafólks, sérstaklega þegar litla vinnu var að hafa. Forgangsréttarákvæðin þjóna bara nákvæmlega sama tilgangi í dag og þau hafa alltaf þjónað, að stuðla að samtakamætti og skipulögðum vinnumarkaði. Og já, þau hvetja til aðildar að stéttarfélögum — eins ægilegt og það nú er. Alþjóðavinnumálastofnunin hefur lagt ríka áherslu á að forgangsréttarákvæði séu heimil, stangist ekki á við félagafrelsi að því tilskildu að um þau hafi verið samið í frjálsum samningum. Það kemur mjög skýrt fram í samþykktum stofnunarinnar. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur líka lagt blessun sína yfir forgangsréttarákvæði kjarasamninga svo fremi sem þeim sé ekki beitt afturvirkt gagnvart starfsmönnum sem réðu sig til starfa áður en samningur um forgangsrétt félags tók gildi.

dómur fjallar ekki um forgangsréttarákvæði af því tagi sem við erum með hér á Íslandi, hann fjallar um útilokunarákvæði svokölluð, „closed shop“-ákvæði, aðildarskyldu. Þetta er ekki það sama og þau forgangsréttarákvæði sem við erum hér að tala um.

gul stéttarfélög, auðsveip félög sem eru stofnuð til höfuðs almennum verkalýðsfélögum og þjóna sem vopn í höndum atvinnurekenda, grafa þannig undan baráttu allra hinna. Þetta er klassísk leið atvinnurekanda á Íslandi og annars staðar til að sundra og brjóta niður baráttu launafólks. Hér hygla þingmenn Sjálfstæðisflokksins þessum aðferðum og það í nafni frelsis og mannréttinda.

Ég sem verkalýðssinni og sósíalisti af sósíaldemókratíska skólanum ætla líka að vera alveg einlægur með það að ég mun berjast gegn breytingum í þessa veru með kjafti og klóm. Þetta þingmál er mjög mikilvæg áminning um það fyrir hvað Sjálfstæðisflokkurinn stendur, hvaða hugmyndafræði og hvaða hagsmunir það eru sem þar ráða för. Þetta minnir okkur líka á mikilvægi þess að standa vörð um það sem hefur áunnist með baráttu launafólks í tímans rás og mikilvægi þess að félagshyggjufólk standi saman um það sem skiptir máli.

Já, það er stundum þannig að við erum talsmenn þess að leggja bann við mismunun en það er verið að mismuna fólki eftir því hvort það stendur utan félags eða hefur ákveðið að vera félagi í ákveðnu félagi. Það særir réttlætiskennd mína þegar mismunun á sér stað á grundvelli þess hvort viðkomandi launamaður hefur tekið ákvörðun um að tilheyra ákveðnu stéttarfélagi eða ekki. Ég hafna því að hægt sé að verja það út frá mannréttindum og þeim skyldum sem við höfum gagnvart íslensku launafólki, gagnvart íslenskum almenningi og gagnvart alþjóðlegum skuldbindingum okkar, að það sé bara í lagi að beita hér mismunun

er ofboðslega upptekinn af einni mjög afmarkaðri gerð frelsis sem er þetta neikvæða félagafrelsi, frelsið til að standa utan tiltekinna félaga, og telur að að hér sé einhvers konar stórkostleg mismunun að eiga sér stað í íslensku samfélagi gagnvart þeim sem ekki tilheyra félögunum. Ég hef reyndar bent á að að þetta frelsi til að standa utan félaga er nú þegar tryggt í íslenskum lögum. Gott og vel. Hv. þingmaður telur að í greiðsluskyldunni og forgangsréttarákvæðum felist de facto einhver

Ég hef aldrei hitt manneskju sem kvelst sérstaklega undan því að neikvætt félagafrelsi, í þeim skilningi sem við ræðum hér í dag, sé ekki virt. Ég hef miklu meiri áhyggjur af ýmsu öðru ófrelsi í íslensku samfélagi og ýmissi annars konar mismunun sem á sér stað. Nú er það t.d. þannig að samkvæmt íslenskum lögum á fólk með fötlun rétt á þjónustu þar sem það kýs að búa og þar sem það á lögheimili. Það frelsi er ekki virt í reynd. Þar er verið að mismuna fólki meðan tugir bíða eftir NPA-þjónustu. Ég nefni þetta bara til að undirstrika að frelsi og jafnrétti er margs konar og sú meinta frelsisskerðing sem hér er til umræðu (Forseti hringir.) og hv. þingmaður telur að feli í sér sérstaka mismunun — ég er bara einhvern veginn ekki sannfærður um að þetta sé eitthvert sérstakt vandamál í íslensku samfélagi.

fjármagna vinnu við gerð kjarasamninga. Það er ekki rétt að aðrir en þeir sem tilheyra stéttarfélögunum njóti ekki þeirra réttinda sem í þessu felast og njóti ekki ábatans af þessu. Það er einmitt þannig að þessir kjarasamningar eru lágmarkskjör fyrir alla á vinnumarkaði, óháð félagsaðild. Hingað til hefur ekki verið litið á þessi iðgjöld sem brot gegn neikvæðu félagafrelsi.

frelsi sem við ættum að leggja meiri áherslu á í þessum sal að tryggja fólki en þetta ofboðslega afmarkaða neikvæða félagafrelsi í þessum tiltekna skilningi.

vegna þess að það er óheimilt að greiða lægri laun en kjarasamningar kveða á um. Aðild að félagi og greiðsluskylda eru ekki það sama, enda er þarna verið að greiða fyrir veitta þjónustu

sá einstaklingur fær ekki notið þeirra réttinda. Hvernig samrýmist það réttlætis- og sanngirnishugmyndum hv. þingmanns? Sá einstaklingur fær engrar þjónustu notið.

Það stjórnarskrárákvæði sem hér hefur verið rætt um var samið sérstaklega með það fyrir augum að hægt væri að tryggja þetta fyrirkomulag til frambúðar. Þetta er fyrirkomulag sem breið sátt hefur ríkt um milli atvinnurekenda og launafólks og ég vara við afleiðingum þess ef Sjálfstæðismenn vilja fara að kollvarpa því án þess að það liggi skýrt fyrir hvað á nákvæmlega að koma í staðinn.

og vitnar hér í mál í Danmörku, Sørensen og Rasmussen, og segir að það atriði sé annars konar forgangsákvæði. Það væri þá bara ágætt að fá aðeins nánari útskýringu á því þegar haft er í huga

sem mismunar og sem tekur fyrir að einstaklingur geti haft samningsfrelsi eða samið um kaup og kjör. Það væri ágætt að heyra.

Hér er það líka þannig að stéttarfélögum er skylt að veita þeim starfsmönnum sem atvinnurekandi ætlar að ráða í þjónustu sína inngöngu. Þetta skiptir máli í þessu samhengi.

og Elín Blöndal fara yfir þennan dóm. Hvorug þeirra telur ástæðu til að ætla sérstaklega að hann hafi nokkra þýðingu hér á Íslandi. Ég vil líka minna á að Félagsdómur fjallaði sérstaklega um þetta og tók afstöðu til þess hvort þessi tiltekni dómur Mannréttindadómstólsins hefði einhverja þýðingu á Íslandi.

en einnig að bannað verði að setja inn í ráðningarsamninga að vinnuveitandi geti bannað launþega að starfa hjá einum eða fleiri vinnuveitendum. Ég held að við séum öll sammála um að það geti verið til bóta en ég veit ekki til þess að vinnuveitandi hafi með nokkrum hætti heimild til að þvinga fólk til að vinna eingöngu hjá honum sjálfum. Ég held Ég held að það geti bara varðað við lög. Vinnuveitandi hefur í sjálfu sér ekki umráðarétt yfir launþega nema á þeim tíma sem hann er búinn að selja vinnu sína til viðkomandi vinnuveitenda. Það er því ekkert um það að ræða að vinnuveitandi geti sett þetta inn í samninga. Þeir eru bara ógildir ef svo er.

og þar stendur: „Meginregla 12. gr. er sú að menn eiga rétt á að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi. Enn fremur megi engan skylda til aðildar að félagi en þó megi víkja frá því ef það réttlætist af þeim aðstæðum sem greinin kveður á um.

sem menn eru skyldaðir til að gera á grundvelli frjálsra samninga, þar á meðal kjarasamninga. Hvað varðar stéttarfélög og aðild að þeim er bent á að í núgildandi löggjöf eru launþegar ekki skyldaðir til þess að vera í stéttarfélagi.

heldur ekki litið svo á að umsamin skylda launþega til að greiða gjöld til stéttarfélaga sé félagsskylda af þeim meiði sem ákvæði þetta nær til. Í ljósi þessa lítur nefndin svo á að með samþykkt frumvarpsins sé í engu verið að hrófla við núverandi réttarstöðu á vinnumarkaði að því er varðar forgangsréttarákvæði, greiðslu félagsgjalda eða önnur réttindaákvæði.“

ef einhver hefur lesið það sem um mig er skrifað þar. Ég var formaður Landssambands verslunarmanna í sex ár, sat í stjórn landssambandsins í 20 ár og var m.a. mikið í erlendum samskiptum.

Það skiptir máli að vera í stéttarfélagi vegna þess að við greiðsluna á þjónustugjaldinu, eða félagsgjaldinu eða vinnuréttargjaldinu eða hvað sem við viljum kalla þetta, urðu til aukin framlög sem launþegahreyfingin samdi um við atvinnurekendur. Það var 1% framlag í sjúkrasjóð,

Við erum öfunduð alls staðar af þessu fyrirkomulagi, að við það að ganga í stéttarfélag öðlist launþeginn réttindi sem eru kjarasamningsbundin. Það er gulrótin sem íslenska verkalýðshreyfingin bjó til á sínum tíma og hefur gert það að verkum að það skiptir máli fyrir fólkið sem er á vinnumarkaði að greiða þetta tiltekna þjónustugjald, eða félagsgjald eða hvaðeina sem við viljum kalla þetta.

Hvað þýðir það? Það þýðir að launþeginn er þá varinn af þeim kjarasamningi sem hann tilheyrir. Og hver ver samninginn?

Það er skylda stéttarfélaganna að viðhalda síðan þeim kjarasamningi. Mig langar að nefna dæmi um skyldu stéttarfélaga. Ég upplifði það sem formaður stéttarfélags að þurfa að takast á við atvinnurekanda sem neitaði að borga rétt laun. Ég þurfti að fara í mál

Það er því ekki bara verið að henda einhverjum, eins og hér er nefnt, milljörðum inn í stéttarfélögin. Það er ekki þannig. Það sem er verið að setja inn í stéttarfélögin er þetta félagsgjald sem er verið að tala um, eða þjónustugjald eða vinnuréttargjald eða hvað sem við viljum kalla þetta. Það sem er að öðru leyti inni í stéttarfélögunum er sjúkrasjóðurinn, er starfsmenntasjóðurinn, er orlofsheimilasjóðurinn. Þetta er allt eign félagsmannanna. Í stéttarfélögunum erum við að tala um samtryggingu.

hefur ekki öðlast mikinn veikindarétt. Það getur fengið veikindarétt í gegnum stéttarfélagið sitt. Svo eru aðrir sem verða sjaldan veikir, þeir þurfa ekkert að nýta þetta. Það er samtrygging í stéttarfélögunum sem félagslega sinnað fólk vill viðhalda.

Við verðum að átta okkur á því að með því að hafa skipulag á markaði er verið að búa til rétt fólks og verja þennan rétt fólks. Ég hélt nú einu sinni í bjartsýni að við værum alltaf að búa til aukin réttindi en ég sé núna að við verðum að verja réttindi vegna þess að til er fólk sem er tilbúið til að grafa undan þeim réttindum sem búið er að ná á íslenskum vinnumarkaði.

með því að semja um aukin réttindi önnur en bara laun. Það felst í þessari samtryggingu sem búin var til inni í stéttarfélögunum og við eigum að viðhalda henni. Það sem verið er að gera hér að mínu mati er að grafa undan því kerfi sem við höfum nú þegar byggt upp. Vonandi tekst flutningsmönnum þessa frumvarps ekki að gera það.

Það kann vel að vera, ég er bara sammála þingmanninum um það. En hvernig má það þá vera að það þurfi að taka gjald af þeim sem kjósa að standa utan félagsins,

með lögum ef starfsemi stéttarfélaga er að skila svona miklum árangri? Hvernig fær það staðist? Hvernig fær það staðist, frú forseti, að halda því fram að þetta frumvarp, sem er að undirstrika mikilvægi félagafrelsis á íslenskum vinnumarkaði, sé aðför að stéttarfélögum? Frú forseti. Það væri miklu nær að segja að forgangsréttarákvæði á íslenskum vinnumarkaði og greiðsluskylda inn í stéttarfélög, þvert á vilja tiltekins launamanns, sé aðför að íslensku launafólki sem kýs að nýta sér félagafrelsi stjórnarskrárinnar. Ég vil fá að heyra þingmanninn aðeins fjalla um það hvort mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar, um félagafrelsi, hafi ekki örlítið meiri þýðingu

Einhverra hluta vegna var ákveðið að gera þetta með þessum hætti, að atvinnurekendur myndu halda eftir þessum gjöldum til stéttarfélagsins til þess að viðhalda þeim kjarasamningi sem viðkomandi er að vinna eftir.

en er ekki til staðar í Evrópu. Það er til á Norðurlöndunum en það er ekki til staðar í Evrópu. Ég veit ekki hvað aðrir þingmenn Viðreisnar gera,

að sjá til þess að kjarasamningurinn sé virkur, það er skylda stéttarfélagsins til að sjá til þess að sá launþegi sem vinnur samkvæmt kjarasamningnum njóti allra þeirra réttinda sem í honum felast. Þá skyldu ber stéttarfélagið, hvort sem viðkomandi starfsmaður er félagsmaður eða ekki. Fyrir það greiðir launþeginn þetta þjónustugjald, félagsgjald, vinnuréttargjald eða hvað við viljum kalla það. Þannig virkar þetta í praxís.

Það er rangt hjá hv. þingmanni að halda því fram, líkt og hann gerði í ræðu sinni, að verið væri að afnema samtrygginguna vegna þess að hann finnur ekki harðari varðmann um samtryggingu lífeyrissjóða heldur en þann sem hér stendur. stendur. Það er grundvallarmál að við stöndum vörð um samtryggingarhluta lífeyrissjóðakerfisins en það hefur ekkert með það að gera hvort launamaður hafi frelsi til að velja í hvaða sjóð hann greiðir samtryggingariðgjaldið og eftir eftir atvikum launagreiðandinn samhliða. Menn verða að gera greinarmun þar á. Það skiptir máli vegna þess að það er ein helsta vörn framtíðarskattgreiðenda

setja lög um að framlag í lífeyrissjóð verði að lágmarki 15,5%. Við bárum gæfu til að klára það mál á síðasta þingi, þökk sé samstöðu stjórnarinnar og Viðreisnar í því máli.

En gott og vel. Við verðum þá bandamenn í því að lífeyriskerfið íslenska verði ekki brotið niður og að við viðhöldum þeirri samtryggingu sem þarf að vera til staðar í kerfinu vegna þess að við viljum tryggja þá sem verst standa hvað réttindi varðar, hvort sem það er hjá hinu opinbera, stjórnvöldum, sveitarfélögum eða á vinnumarkaði.

sem þeir hafa ekki í dag vegna þess að viðkomandi stéttarfélag getur neitað að taka við greiðslu í sjúkrasjóði. Þar af leiðandi á viðkomandi engan rétt á greiðslu úr sjúkrasjóði en sú skylda er síðan lögð á launagreiðanda.

á íslenskri verkalýðshreyfingu heldur en hv. þingmaður. Ég hef þá trú að starf hennar muni eflast þegar fólk tekur af fúsum og frjálsum vilja jákvæða afstöðu til þess að tilheyra verkalýðsfélagi og það sé ólíklegra með því fyrirkomulagi að við sjáum þá sundrungu sem átt hefur sér stað í íslenskri verkalýðshreyfingu á undanförnum vikum, mánuðum og árum.

ráðast að okkur frjálslyndu öflunum í Sjálfstæðisflokknum fyrir það að við stöndum ekki fyrir frelsismálum. Hér kemur eitt skýrt frelsismál, félagafrelsi, sem er varið í stjórnarskrá. Við viljum tryggja að það verði raunverulegt á vinnumarkaði.

Það voru vinnuveitendur sem voru að færa fólk á milli. Er ekki þess vegna mikilvægt að tryggja raunverulegt frelsi einstaklinganna til að velja sér stéttarfélag? Ættum við ekki að geta sameinast um þá grunnhugsun sem stjórnarskráin okkar m.a. byggist á?

Ég gat farið í öll félög sem mér sýndist. Ég þurfti samt sem áður að greiða þjónustugjaldið sem stéttarfélagið krafðist af mér vegna þess að það sinnti þeim kjarasamningi sem gilti um starf mitt. sem gilti um starf mitt. Við vorum t.d. mörg stéttarfélög með starfsmenn uppi í flugstöð. Við vorum ekkert í slagsmálum um félagsmennina. Verkalýðsfélagið átti sína félagsmenn af því að þeir voru með samningsumboð fyrir viðkomandi starf.

staðbundin hreyfing sem er með samningsumboð fyrir störfin í viðkomandi fyrirtæki. Að við séum í einhverri samkeppni um að sækja félagsgjöld

galið er það? Hvernig er félagafrelsi tryggt með þessu? Það er nefnilega engan veginn tryggt. Hversu hættulegt kann það að vera að einstaklingur hafi raunverulegt val um það

Hversu galið er það að stéttarfélög tryggi að atvinnurekandi standi við gerða samninga? Er eitthvað galið við það að stéttarfélög sinni þeirri skyldu sinni að bera ábyrgð á því að viðkomandi launþegi fái það sem honum ber samkvæmt kjarasamningum? Er það galið?

Virðulegi forseti. Frelsi og sjálfstæði þjóðarinnar, frjálst framtak, frjáls verslun og frelsi einstaklinganna er kjarni sjálfstæðisstefnunnar, kjarni þess sem við sjálfstæðismenn stöndum fyrir. Í stjórnarskrá Íslands, nánar tiltekið í 74. gr., er kveðið á um vernd félagafrelsis. Einnig er vert að benda á vernd félagafrelsis í 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Meginefni þess frumvarps sem við ræðum hér í dag er að tryggja rétt launamanna til að velja sér stéttarfélag, leggja bann við forgangsréttarákvæðum í kjarasamningum, vernda rétt launamanna til að standa utan verkfalla stéttarfélaga sem þeir tilheyra ekki og afnema greiðsluskyldu ófélagsbundinna launamanna. Við flöggum því að það sé félagafrelsi í landinu í dag en því miður er það ekki svo í raun. Ákvæði um félagafrelsi var sett í stjórnarskrá Íslands árið 1995 og maður skyldi ætla að það þýddi að launamenn hefðu raunverulegt val um það að vera í stéttarfélagi eða ekki, en svo er ekki í raun. Í flestum stéttarfélögum er svokallað forgangsréttarákvæði sem í raun má leggja að jöfnu við aðild að stéttarfélagi. Þar er kveðið á um að félagsmenn viðkomandi stéttarfélags ganga fyrir um störf, þ.e.

Ef þetta frumvarp nær fram að ganga verður óheimilt að synja umsækjanda um starf á grundvelli aðildar hans að stéttarfélagi og eins verður óheimilt að segja viðkomandi fyrst upp ef til uppsagna kemur, sömuleiðis á grundvelli stéttarfélagsaðildar.

Ef starfsmaður kýs að standa utan stéttarfélags, eða kýs að eiga aðild að stéttarfélagi sem ekki hefur gert kjarasamning um forgangsrétt til starfa, stendur hann frammi fyrir því ef atvinnurekandi þarf að fækka starfsfólki, eins og áður sagði, að missa fyrstur vinnu sína og lífsviðurværi eða ganga í stéttarfélag, og það verður þá að vera rétt stéttarfélag.

Ég vil fá að nefna dæmi um hvernig þetta getur raungerst í raunheimum. Atvinnurekendur greiða 1% iðgjald í sjúkrasjóði stéttarfélaga af heildarlaunum starfsmanna. 1% í hverjum mánuði, alla starfsævi. Sjúkrasjóðum er ætlað að taka við þegar veikindarétti lýkur hjá atvinnurekanda. Ef starfsmaður kýs hins vegar að standa utan stéttarfélags, sem er hans réttur, neita stéttarfélög að taka við sjúkrasjóðsiðgjaldi frá atvinnurekanda. Það þýðir að starfsmanni er neitað um mikilvæga sjúkratryggingu. Frelsi til að standa utan stéttarfélags er því varla til staðar.

á Norðurlöndum. Þar hafa slík ákvæði verið talin brjóta gegn félagafrelsi. Þá hefur Evrópunefnd um félagsleg réttindi margítrekað að forgangsréttarákvæði á íslenskum vinnumarkaði feli í sér brot á 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu og 5. gr. félagsmálasáttmála Evrópu. Þá er það séríslenskt fyrirkomulag að vinnuveitendur skrá fólk í stéttarfélög, innheimta félagsgjöld og skila þeim til stéttarfélaga. Erlendis er þetta ekki svo. Atvinnurekendur koma ekkert að þessari ákvörðun launþega. Erlendis gengur fólk einfaldlega í stéttarfélög og það án allrar vitundar atvinnurekenda. Fólk velur sér það stéttarfélag sem það vill vera í og telur að samræmist hagsmunum sínum. Ég endurtek: Án þess að blanda atvinnurekanda nokkuð í það.

Gefum fólki völd, færum ákvarðanatöku og þar með völdin til launþega. Leyfum fólki að ráða því sjálft hvar það vill vera.

að í dag og á síðustu misserum hefur ekki verið öflug virkni í verkalýðsfélögum hér á landi. Það eru margir í verkalýðsfélögum, yfir 90% launþega,

Ég tel að það þurfi ekki að gerast að þátttaka minnki þó að við breytum þessu, alls ekki. Þá þurfum við líka að ræða

á íslenskum vinnumarkaði. Margir koma frá löndum þar sem vinnuréttur er ekkert sérlega í hávegum hafður. Það þekkir kannski illa til stéttarfélaga. Í mörgum þessara ríkja eru stéttarfélög spillt, þau eru talin tilheyra mafíunni

vinnuveitanda verður óheimilt að draga iðgjald stéttarfélags af launum ófélagsbundins starfsmanns. Síðan verða forgangsréttarákvæði bönnuð, vinnuveitanda verður óheimilt að veita fólki forgang um ráðningu í störf á grundvelli félagsaðildar og vinnuveitanda verður óheimilt að veita fólki forgang við uppsagnir á grundvelli félagsaðildar. Síðan gengur frumvarpið út á að það sé tryggt að launamenn njóti sjúkra- og slysatryggingar og einungis meðlimir þess stéttarfélags sem boðar til verkfalls skuli bundnir af verkfallinu. Þetta er meginefni frumvarpsins og rétt að rifja það aðeins upp í þessari umræðu.

ekki síst þær að styrkja stoðirnar undir félagafrelsið sem kveðið er á um í 74. gr. stjórnarskrárinnar. Skýrt er tekið fram þar þar að engan megi skylda til aðildar að félagi en þó megi með lögum kveða á um slíka skyldu ef það er nauðsynlegt til að félag geti sinnt lögmætu hlutverki vegna almannahagsmuna eða réttinda annarra. Það er nú einu sinni þannig að þrátt fyrir þessi skýru ákvæði stjórnarskrárinnar er félagafrelsi í raun ekki virt á íslenskum vinnumarkaði og almenn löggjöf takmarkar rétt manna til að velja sér félag eða standa utan félags. Þar er gengið mun lengra en þekkist í nágrannalöndum okkar. Það er alls ekki, frú forseti, verið að afnema þann ávinning sem fæst af þátttöku í stéttarfélögum. Það er mjög mikilvægt að hafa þetta í huga.

þannig að það fái að ráða því sjálft hvert það greiðir sitt gjald og þannig velja sér stéttarfélag þar sem viðkomandi telur sig fá mestan ávinning af greiðslu félagsgjaldanna.

Þá er atvinnurekanda skylt að segja upp þeim starfsmönnum sem ekki eru í því stéttarfélagi sem nýtur forgangs, algerlega óháð öllu öðru,

sem nýtur forgangsréttar eða hann missir vinnuna. Á þessu viljum við taka í þessu frumvarpi og ég held að það hljóti allir að taka undir að þetta sé

þeirri niðurstöðu að forgangsréttarákvæði brjóti gegn félagafrelsinu og félagsmálasáttmálanum sem Ísland er aðili að og var nefnt í framsöguræðu. Nefndin hefur ítrekað ályktað að íslenska ríkið

hafa ekki viljað vera í ákveðnu stéttarfélagi og lent í vandræðum hjá vinnuveitanda þess vegna. Mig langaði síðan aðeins að koma hér inn á sjúkrasjóð eða sjúkratryggingar launamanna sem eru náttúrlega ákaflega mikilvægur hluti. Samkvæmt núgildandi lögum er atvinnurekanda skylt að greiða að lágmarki 1% af útborguðu kaupi verkafólks í sjúkrasjóð viðkomandi stéttarfélags. Ef launamaður er hins vegar ekki í stéttarfélagi getur stéttarfélag neitað að taka við greiðslu frá honum

veikindum. Það er mjög mikilvægt að hafa það í huga. Þó stendur ekkert í vegi fyrir því að stéttarfélagið taki við greiðslu vegna ófélagsbundins starfsmanns en hins vegar hvílir engin skylda á stéttarfélaginu að greiða ófélagsbundna starfsmanninum úr sjúkrasjóðnum en með þessu frumvarpi er atvinnurekendum skylt að tryggja launamenn í öllum tilvikum

að tryggja starfsmanninn á annan hátt vegna veikinda eða slysa sem vara lengur en veikindaréttur hans samkvæmt kjarasamningi nær. Hér er alveg klárlega, frú forseti, um réttarbót að ræða

Það hefur orðið gríðarleg aukning á útgreiðslu úr þessum sjóðum á síðustu árum og þá helst í sjúkdómaflokkum og þegar kemur að geð- og stoðkerfissjúkdómum. Þessi mikla aukning hefur orðið til þess að fjárhagsleg staða sjóðanna hefur versnað mikið. Að sjálfsögðu þarf að bregðast við því og t.d. geta félög sameinað sjúkrasjóði og styrkt þannig rekstrargrundvöll þeirra og gert gert þeim kleift að takast á við sveiflur í innra og ytri ytra umhverfi. Við sjáum t.d. að sjúkrasjóður sem er rekinn fyrir 10.000 manns hefur ýmsa kosti umfram sjóð sem er rekinn fyrir félagsmenn tiltekins félags. Þannig að ég vil hvetja verkalýðshreyfinguna til að skoða það alvarlega hvort það sé ekki hægt að sameina þessa sjúkrasjóði með einhverjum hætti. Eins geta

um það hvort afnám þessarar greiðsluskyldu utanfélagsmanna kippi rekstrargrundvellinum undan stéttarfélögunum. það má segja að það hefur sýnt sig að þessi fullyrðing er ekki rétt. Greiðsluskylda utanfélagsmanna er almennt ekki til staðar á almennum vinnumarkaði, enda engin bein lagaskylda þess efnis.

t.d. hversu stór hluti félagsmanna vinnur við störf þar sem er mikil þörf sjúkrabóta, t.d. sjúkraþjálfunar og margs konar aðgerða og hjálpartækja vegna

í greiðslur vegna þessara liða. Einnig má benda á að það er feiknarlegur munur á rekstrarkostnaði stéttarfélaga sem eru með alla félagsmenn sína staðsetta í Reykjavík, þar sem öll heilbrigðisþjónusta er, eða þeirra sem eru með hluta eða alla sína félagsmenn búsetta úti á landi. Þannig að það eru ýmsir þættir sem koma inn í þetta þegar rætt er um rekstrargrundvöll stéttarfélaga. Vandamálið við greiðsluskyldu utanfélagsmanna er á opinberum vinnumarkaði þar sem utanfélagsmönnum er skylt samkvæmt lögum að greiða sama gjald og félagsmenn til þeirra félaga sem þeir ættu að vera í, eins og sagt er. Að lokum

haft slæm áhrif á erlent verkafólk sem skiptir að sjálfsögðu máli fyrir okkur. Ég er þeirrar

það er bara þannig, óháð því hvort þeir þekki sín réttindi eða ekki. Að því leytinu til held ég að þetta sé gott mál fyrir erlent starfsfólk. En ég sé að tíminn er búinn og

forseti. Það er fagnaðarefni að fá tækifæri hér á þinginu til þess að ræða um grundvallarréttindi eins og þau sem við ræðum hér um. Sjálft félagafrelsið er hér undir, réttindi sem tryggð eru í stjórnarskrá

því þá rétturinn til að standa utan félags. Það er nú ekki síst sá þáttur málsins, þ.e. félagafrelsisins, sem í þessu máli er verið að leggja áherslu á og af ríku tilefni. Eins og rakið er í greinargerð með málinu þá hefur íslenskur vinnuréttur lítið þróast um langt skeið, sérstaklega hvað þetta atriði varðar. Allt annars Allt annars konar álitamál hafa verið efst á baugi í umræðu um vinnumarkaðsréttinn á Íslandi undanfarinn áratug eða tvo. Þar hefur gengið á ýmsu, getum við sagt. Við höfum

að bæta umgjörðina á íslenskum vinnumarkaði á sínum tíma í breiðri samstöðu, a.m.k. til að byrja með, undir merkjum SALEK en það fjaraði nú fljótt undan góða skapinu í tengslum við þá vinnu og allar tilraunir til þess að gera umbætur á íslenska vinnumarkaðslíkaninu undir þeim merkjum runnu út í sandinn. Það er of langt mál að fara út í það hér hverjar ástæðurnar fyrir því eru, eflaust myndu menn svara því með ólíkum hætti hver fyrir sig. Ég get sagt fyrir mitt leyti að mér finnst einfaldlega vera svo djúpt á því að hægt sé að sameina vinnumarkaðsaðilana um þau meginmarkmið sem þar var verið að horfa til, nefnilega að leiða fram svigrúmið til launahækkana fyrir hverja kjaralotu og láta síðan lotuna snúast um hvernig ætti að skipta því sama svigrúmi.

réttur einstaklingsins hefur dálítið fallið í skuggann af þessu. Hér er tekið á dagskrá mál sem hefur lengi verið í umræðunni. Það hafa verið skrifaðar lærðar ritgerðir um félagafrelsið og neikvætt félagafrelsi og við lagadeildir háskóla er hægt að lesa sér til um hvernig rétturinn hefur þróast í öðrum löndum og hvernig Mannréttindadómstóllinn hefur tekið á þessum efnum. Eins og rakið er stuttlega í þessari greinargerð þá hefur rétturinn einmitt verið að þróast. Þannig hafa til að mynda forgangsréttarákvæði kjarasamninga smám saman verið að víkja fyrir rétti einstaklingsins til að velja sér félag.

Á sama tíma hefur lítið hreyfst í þessum efnum á Íslandi og lítið verið látið á þetta reyna. Dómafordæmin sem við höfum haft, t.d. frá 2002, eru úr Félagsdómi sem sætir ekki áfrýjun, er ekki æðsti dómstóll í landinu nema á þessu takmarkaða sviði þegar á reynir í tilteknu réttarsambandi. Í því efni verð ég að segja að það hangir dálítið á þunnum þræði þegar jafn stórt álitamál og við erum að ræða hér hangir á tilvísun í nefndarálit Alþingis um að það hafi ekki verið ætlunin að raska stöðu á vinnumarkaði með setningu félagafrelsisákvæðis í stjórnarskrá. Því er orðið löngu tímabært að taka þessa umræðu hér í þinginu og á margan hátt sérstakt, þegar maður hugsar til þess að undanfarinn rúman áratug hefur farið talsvert púður í þinginu og utan þings í að ræða um þörfina fyrir breytingar á stjórnarskránni og hversu mikilvægt væri að við gerðum umbætur í þágu fólksins í landinu, að þættir á borð við þennan hafi ekki komist á dagskrá. Og hvers vegna skyldi það nú vera?

eftir atvikum heildarsamtökum þeirra. Þar hefur kannski bara verið ákveðið að reyna að takast á um aðra þætti en þá sem snerta hvern og einn og einbeita sér að heildarhagsmunum, stóru myndinni, sem er ekkert Út af fyrir sig getur maður vel skilið að þegar um er að ræða breiðu línurnar, stóru myndina, þá þurfi menn að reyna að fækka ágreiningsefnunum og það sé erfitt fyrir annan hvorn aðilann. Í þessu tilviki hefði maður kannski haldið

Þess vegna mun ekkert gerast fyrr en annaðhvort einhverjir einstaklingar krefjast þess að fá rétt sinn viðurkenndan og finna einhvern flöt á því að bera það undir dómstóla eða að við einfaldlega ræðum málið á þinginu og spyrjum okkur þessara grundvallarspurninga sem eru settar á dagskrá hér í þessu skjali: Er þetta mikilvægur réttur sem við viljum standa vörð um? Er hægt að réttlæta það að sá réttur sé takmarkaður með einhverjum hætti? Þurfa þær takmarkanir, ef svo er, að vera jafn víðtækar og við erum að horfa upp á í framkvæmd á Íslandi sem m.a. birtist okkur í því að utanfélagsmenn sem t.d. hefur verið greitt iðgjald fyrir í sjúkrasjóði standa óbættir hjá garði? Finnst einhverjum þingmanni þetta eðlilegt? Finnst einhverjum sem er kjörinn hingað inn á þing af fólkinu í landinu að það sé hægt að standa hér og verja slíkt fyrirkomulag? Trúa menn því að það sé eingöngu hægt að verja hlutverk launþegahreyfingarinnar, stéttarfélaganna í landinu, með því að svipta fólk fyrst þessum grundvallarrétti að velja sér stéttarfélag? Er það forsenda þess að við getum haldið úti og stundað það aðhaldshlutverk sem sannarlega þarf að

um margt tekist ótrúlega vel að skapa hér farsælt samfélag í ágætisjafnvægi þegar á heildina er litið, en það er verið að færa fórnir að óþörfu. Þess vegna tek ég undir með framsögumanni málsins þegar hann leggur áherslu á að hlutverk stéttarfélaganna geti styrkst, umboð þeirra orðið skýrara, samband milli launþega og þeirra sem tala fyrir þá sterkara en á við í dag. dag. Þetta má maður alveg leyfa sér að hugsa um þegar við heyrum talsmenn stéttarfélaganna lýsa því yfir að þeir tali fyrir hönd svo og svo marga félagsmanna sem oft og tíðum taka ekki þátt í atkvæðagreiðslum í félögum nema kannski upp á örfá prósent, innan við 10% höfum við séð dæmi um, og gleymum því ekki að ef þeir láta ekki skrá sig í félagið þá geta þeir orðið af mikilvægum atvinnuréttindum. Það er einfaldlega ekkert eðlilegt við það í nútímasamfélagi og með hliðsjón af því hvernig réttarþróun hefur verið í öðrum löndum að við sitjum hjá og gerum ekkert í því þegar verið er að þrengja jafn bersýnilega að þessum sjálfsagða rétti fólks að fá að velja sér stéttarfélag eins og raun ber vitni. Þegar við horfum upp á þetta þá

Það hefur verið mælt fyrir því og góð grein gerð fyrir helstu atriðum. Þetta byrjar bara á þessum grundvallarrétti sem er rétturinn til að að standa utan félags. Það kunna að vera rök fyrir því að enginn eigi að fá frítt far með vinnu stéttarfélaganna, launþegahreyfingarinnar. Ég hef skilning á því sjónarmiði. Það getur þýtt að allir verði að leggja eitthvað af mörkum þannig að menn njóti ekki góðs af vinnu sem margir hafa lagt af mörkum til að tryggja að geti átt sér stað og fái bara frítt far með því. En það þýðir ekki að það sé hægt að svipta þá réttinum til að velja sér félag eða að það sé hægt að þvinga utanfélagsmenn til að greiða inn í alls konar réttindasjóði

þetta vera afskaplega tímabært mál. Mér finnst það varða grundvallaratriði í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Mér finnst það kalla fram þá stöðnun sem hefur orðið á íslenskum vinnumarkaði um allt of langt skeið og það er sérstaklega fróðlegt að sjá hvernig þau atriði sem sett eru hér á dagskrá hafa verið tekin fyrir með skipulögðum hætti í öðrum löndum, þeim vikið til hliðar og færð nær því sem hér er lagt til. Þannig trúi ég því að við getum fullnægt hvoru tveggja í senn, í senn, þ.e. við getum vel virt þessi grundvallarréttindi og á sama tíma séð til þess að stéttarfélögin verði í góðum færum til að halda áfram að sinna sínu mikilvæga hlutverki, og eins og ég hef áður komið inn á er hægt að færa fyrir því góð rök að samband stéttarfélaganna og launþega sem vilja fylgja þeim að máli verði eftir þessar breytingar miklu sterkara en á við í dag.

við mættum oftar ræða um stórmál eins og þetta og stundum verja minni tíma í mál sem eru miklu léttvægari í stóra samhengi hlutanna.

hér væri þingflokkur Sjálfstæðisflokksins aðallega bara að hnykla vöðvana svolítið í aðdraganda landsfundar, en það er óneitanlega meiri þungi sem þetta fær þegar formaður Sjálfstæðisflokksins kemur hingað líka og tekur undir ýmis þau sjónarmið sem eru reifuð í greinargerðinni. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra: Er hann fylgjandi þeim breytingum sem eru lagðar til í þessu frumvarpi? Jafnvel þótt þetta tiltekna þingmannafrumvarp verði kannski ekki að lögum, hyggst ráðherra beita sér fyrir breytingum í þessa áttina og leita stuðnings við slíkar breytingar í ríkisstjórn? Ef svo er,

virða valdmörk ráðherra og ekki leggja til einhverjar verulegar breytingar sem heyra undir málefnasvið annarra ráðherra. Það er einfaldlega ekki á mínu sviði að koma með breytingartillögur sem varða vinnumarkaðinn og myndi það, eins og allir skilja, alltaf þurfa að eiga sér einhvern aðdraganda og samtal milli stjórnarflokkanna. Það breytir því ekki að þetta er eindregið mín skoðun og ætti engum að koma á óvart að ég sé sammála því sem fram kemur hjá þingflokki Sjálfstæðisflokksins. En varðandi það hvort málið sé gott innlegg í stöðuna á vinnumarkaði þá segi ég: Það er aldrei rangur tími til að koma með gott mál. Ég spyr mig að því hvort verið sé að gefa í skyn að það sé eitthvað til sem heitir hagsmunir stéttarfélaganna sem eru æðri réttindum launþeganna sjálfra, að að við séum með þá stöðu í samfélaginu að við getum ekki virt grundvallarmannréttindi vegna þess að hagsmunir stéttarfélaganna séu þeim æðri? Þetta tvennt ætti auðvitað alltaf að fara saman. Það sem hentar launþegunum í landinu

Það getur ekki verið að mál sem er gott fyrir launafólk í landinu sé í einhverri grundvallarandstöðu við heildarsamtök þeirra. Ef svo væri þá hafa þau orðið viðskila við sína félagsmenn í mínum huga og eru hrædd við þá. Þá er eitthvað mikið að.

Nú er það tiltölulega óumdeilt í þeim fræðiskrifum sem liggja fyrir að það er tvennt öðru fremur sem hefur lagt grundvöll að sterkri verkalýðshreyfingu á Íslandi og þessari metþátttöku, metfélagsaðild sem við búum að og það er annars vegar þessi greiðsluskylda sem hér er til umræðu og hins vegar forgangsréttarákvæðið. Þetta er eitthvað sem ég hygg að flestir sem hafa ritað um þessi mál og rannsakað séu á einu máli um.

Getur ekki einmitt verið að það sé tiltölulega skýrt orsakasamband þarna á milli, að launafólk á Íslandi hafi það býsna gott vegna þess að við erum með sterka verkalýðshreyfingu sem byggir á þessari metaðild sem grundvallast einmitt á þessu fyrirkomulagi sem svo breið sátt er um, en þingmenn og nú formaður Sjálfstæðisflokksins og sjálfur hæstv. fjármálaráðherra vilja kollvarpa?

á. Spurt er hvort það sé ekki í raun samhengi milli kaupmáttaraukningar og ríkrar aðildar að stéttarfélögum. Það kann að vera, ég myndi alveg geta tekið undir að öflug launþegahreyfing skipti máli og geti unnið mikið gagn fyrir sína félagsmenn.

samfélaginu og framfarir verða, en ekki þegar við tökum þann rétt af fólki. Þótt færa megi rök fyrir því að stéttarfélögin í landinu og vinnumarkaðurinn hafi með samstarfi launþegahreyfingar og atvinnurekenda unnið mikið gagn

í stjórnarandstöðu um tiltekið mál og tel það vera virðingarvert að ráðherra geri slíkt. Mig langar kannski bara að nefna að ég þekki þennan ráðherra að því að hafa viljað eiga samtal við

Hér er verið að ræða stóru myndina, heildarhagsmuni. Hverjir eru þeir? Geta heildarhagsmunir verið fólgnir í því að hafa einhvern stöðugleika á vinnumarkaði?

einhvern mann á förnum vegi sem myndi vinda sér að mér og segja: Bjarni, hvers vegna ertu ekki tilbúinn til að leggja neitt á þig til að tryggja þessi grundvallarréttindi mín að fá að standa utan félags eða ganga í hvaða félag sem er? Þá myndi ég ekki treysta mér til að segja við viðkomandi: Ja, það gat ég ekki gert. Ég var ekki tilbúinn til að gera neitt til að standa vörð um þennan grundvallarrétt þinn vegna þess að við þurftum að horfa á heildarhagsmunina, stöðugleikann á vinnumarkaði eða eitthvað slíkt. Það finnst mér bara ekki tæk rök inn í þessa umræðu. Við erum að tala um grundvallarmannréttindi og með þessum rökstuðningi þá gætum við alltaf slegið því á frest: Það er ekki rétti tíminn, það myndi skapa óþarfa spennu í viðræðum aðila vinnumarkaðarins eða eitthvað slíkt. Eins og ég rakti hérna áðan

málsins. Því mun ekkert gerast fyrr en einhver stígur fram og segir: Mér finnst hér vera á ferðinni mjög mikilvægt mál sem verður að leggja fram á þinginu og mæla fyrir til þess að lögum verði breytt.

um. Mér finnst dæmin sem eru rakin í þessu þingmáli vera til vitnis um að það er gert með margvíslegum hætti. Verst af öllu finnst mér

nýtur einskis réttar vegna. Það er verst af öllu. Það er auðvitað þannig að jafnvel þótt greitt hafi verið í sjúkrasjóð fær sá sem ekki er félagi — ef tekið hefur verið við greiðslunni þá nýtur hann ekki réttar. Og fleiri eru dæmin. Mér finnst þetta grundvallarmál og ég leyfi mér bara að vísa til greinargerðarinnar þar sem rakin eru dæmi um það hvernig

Þetta mál sem við fjöllum hér um snýst í grunninn eða jafnvel eingöngu um frelsi.

var sérstaklega skrifað út að það mætti ekki þvinga nokkurn mann til að vera aðili að félagi.

eða í reynd. Er það, með öðrum atriðum, sem veldur því að í raun er verið að þvinga aðila til aðildar að félagi. Þetta allt saman hefur komið fram hér í dag og kannski óþarfi fyrir mig að endurtaka það. Ég vil fá að taka undir með félögum mínum í þingflokki Sjálfstæðisflokksins og fæ að gera þeirra orð í þessari pontu í dag að mínum.

Það var eitt sem kom fram í umræðunni fyrr í dag sem ég hef aðeins verið hugsi yfir. Það var þegar einn hv. þingmaður komst svo að orði eða velti því fyrir sér hvort þessi staða væri eitthvert sérstakt vandamál hér á landi

ef einhvers konar helsi er vandamál í samfélaginu? Einhverjir hér inni veit ég að myndu segja já. Ég myndi hiklaust segja nei, því að það á að snúast, finnst mér, um annað. Það á að snúast um prinsipp, algjörlega burtséð frá því hvort þetta er vandamál,

velta því upp hvort við værum að fylgja eftir af alvöru mjög skýru lagaákvæði stjórnarskrárinnar þó að í raun væri ekkert vandamál í samfélaginu og þó að jafnvel væri bara um einn aðila að ræða sem vildi ekki vera í einhvers konar félagi. Það fyrir mína parta ætti að vera vera nóg. Ég sem einn flutningsmanna ásamt félögum mínum í þingflokki Sjálfstæðisflokksins er hér fyrst og fremst út af því prinsippi sem félagafrelsi er.

Þá velti ég því upp hvort þessi meinta skerðing á neikvæðu félagafrelsi, þegar kemur að stéttarfélagsaðild og greiðsluskyldu til stéttarfélaga, stéttarfélaga, væri endilega eitthvert sérstakt vandamál á Íslandi og hvort fólk upplifði nauðung og skerðingu á sínum réttindum. Það getur vel verið að

Það er margstaðfest að það kemur ekki í veg fyrir að teknir séu skattar af fólki. Þetta er það sem vakti fyrir mér frekar en að gera lítið úr þessum rétti. Ég vil líka minna á það, og mér finnst

einmitt vegna þeirra hagsmuna sem við viljum verja, og hefur verið sátt um að verja, á vinnumarkaði þegar kemur að þessari greiðsluskyldu. Ég er það er sérstaklega áskilið að það komi ekki í veg fyrir einhvers konar félagaskyldu vegna félaga sem hafa

Hins vegar er það nokkuð ljóst að stéttarfélög geta starfað þrátt fyrir þessi atriði sem um er að ræða og gera þessa aðild í raun að de facto skyldu, það myndi geta átt sér stað eins og Norðurlöndin fúnkera. Ef Norðurlöndunum tekst að gera þetta með þessum hætti þá ætti okkur að takast það líka. Það hefur verið talað um það í samhengi við þetta neikvæða félagafrelsi að þessi undanþága frá því sé í raun að það sé ekki hægt að segja sig úr samfélaginu.

þetta sé eitt af þeim atriðum sem hægt er að finna annan flöt á en að skylda alla til að greiða í stéttarfélag sem býður upp á alls konar eitthvað annað en bara t.d. varðandi kjarasamningsgerð eða annað og það sé ósanngjarnt að kveða á um skyldu um slíkt.

Virðulegi forseti. Svo að því sé haldið til haga, þá hljómar stjórnarskrárákvæðið svona: „Engan má skylda til aðildar að félagi. Með lögum má þó kveða á um slíka skyldu ef það er nauðsynlegt til að félag geti sinnt lögmæltu hlutverki vegna almannahagsmuna eða réttinda annarra.“ Hér er orðið almannahagsmunir mjög mikilvægt. Það sem núverandi fyrirkomulag hefur tryggt er þessi metaðild að stéttarfélögum. Það eru ákveðin almannagæði sem felast í þessari metaðild sem verkalýðshreyfingar annars staðar, m.a. annars staðar á Norðurlöndunum, öfunda okkur af. af. Eins og hér hefur komið fram í dag var þetta stjórnarskrárákvæði sérstaklega smíðað með það fyrir augum að raska ekki sátt á vinnumarkaði um það hvernig þessum hlutum er hagað hér á landi. Mér finnst það stórpólitísk tíðindi að Sjálfstæðismenn vilji kollvarpa þessari sátt og þessu fyrirkomulagi sem hefur reynst okkur svo ofboðslega vel.

Það er mjög skemmtilegt að fabúlera um hálærða lögfræði. Það er bara mjög gaman að því. Það hefur hins vegar reynt á

Það er í raun þessi rauði þráður sem gengur út á hvort aðildin sé nauðsynleg til að apparatið sem slíkt fúnkeri.

forseti. Ég er búinn að fylgjast aðeins með umræðunum hér í dag og það hefur verið mjög fróðlegt að heyra hvað þingmenn hafa til málanna að leggja.

Ég ofur einfaldlega fagna því að hér sé verið að kalla eftir djúpri umræðu um mannréttindi, um félagafrelsi. Oft hefur verið tekist á um það í samfélaginu hvernig best væri að

hvort menn megi ganga í félög eða standa utan félaga. Má ég ganga í hvaða félag sem er? Nei, ég get það ekki. Það eru alls konar takmarkanir á því, lögmætar takmarkanir. Hv. þm. Hildur Sverrisdóttir fór ágætlega yfir sumt af því sem hefur komið til álita hvað það varðar. Ég ætlaði svo sem að nefna líka,

Menn njóta alltaf ákveðinna grundvallarréttinda. Hv. þingmaður talaði um þetta sem nokkurs konar þjónustugjald sem greitt væri fyrir þau réttindi, kysu menn að standa utan

saman. Það hlýtur að fléttast inn í þessa umræðu þegar við erum að velta fyrir okkur hvernig þessum réttindum er best fyrir komið. Það sem ég á við með því er að þú rekur ekki fyrirtæki eða atvinnulíf án þess að hafa starfsfólk og ef þú ert með starfsfólkið þitt óánægt

að þeir komi málum sínum, réttindum og skyldum, kaupum og kjörum, þannig fyrir að fólk sem vinnur hjá fyrirtækjunum, vinnur í atvinnulífinu, þiggur laun sjái sig raunverulega sem þátttakendur

og tryggðu ákveðin réttindi, auðvitað með samningum, sem okkur þykja algjörlega sjálfsögð í dag. Ég myndi halda að við

að þau réttindi sem menn hafa áunnið sér í gegnum tíðina glatist eða að staða þeirra sem eru í verkalýðsfélögum verði lakari á eftir. Ég hef verið að hlusta hér á þingmenn segja ýmislegt um þetta,

þá verða menn auðvitað að taka tillit til þess úr hvaða átt menn koma. Þekking hv. þingmanns á verkalýðsbaráttu út frá hagsmunum launamannsins er auðvitað miklu dýpri og meiri heldur en til að mynda mín. Það þýðir hins vegar ekki að við getum ekki verið saman í flokki og sammælst um að vera ósammála um ákveðna þætti. Þetta hygg ég að allir Sjálfstæðismenn hljóti að geta tekið vel undir.

að sjónarmið hafa orðið ofan á í sumum félögum sem mér finnst ekki samræmast á neinn hátt þeirri stöðu sem við erum í í nútímanum heldur vera miklu meira aftan úr grárri forneskju þar sem

það verður auðvitað ekki treyst á það eitt og sér. Það þarf að vera öflugt regluverk utan um verkalýðsfélög,

um það þegar væri verið að svína á erlendu verkafólki, sem er auðvitað mikil svívirða og allt of mörg dæmi um á vinnumarkaði og er eitt af því sem sterk verkalýðshreyfing getur haldið í lágmarki. Þá nefndi hann það einhvern veginn þannig, og ég vona að mér hafi misheyrst eða ég hafi

grundvallarviðmið. Ég fagna því að þetta mál sé komið fram. Ég fagna því að við ætlum að ræða um þessi grundvallarréttindi sem eru félagafrelsi. Ég ætla ekki að lýsa því fortakslaust yfir að ég styðji þetta mál frá A til Ö

Það er ekki svo. Það eru auðvitað tvær hliðar á þessu. Hafi flutningsmenn þökk fyrir og ég þakka þeim þingmönnum sem tóku þátt í þeirri umræðu sem hér var í dag. Mér hefur fundist hún býsna góð.

að heyra um sannfæringu og pólitíska skoðun hv. þingmanns á efnisatriðum þessa frumvarps. Er hann sammála því að það eigi að vera forgangsréttarákvæði í gildi á íslenskum vinnumarkaði? Telur hann það sé allt í lagi að hafa það og það hafi í sjálfu sér engin áhrif á félagafrelsisákvæði stjórnarskrárinnar, honum finnist þetta bara allt í lagi? Er hann með þessu eða er hann á móti þessu? Hver er hans pólitíska sýn og skoðun á þessu grundvallaratriði?

klipið af launum hans og sett í sjóð þriðja aðila eða stéttarfélags og án þess að hann hafi nokkuð um það að segja eða njóti þeirrar þjónustu eða réttinda í þeim tilvikum sem það kann að skapa, af hans eigin launum? Þetta eru grundvallaratriði. Ég fagna því ef hv. þingmaður er tilbúinn að lýsa sinni pólitísku sýn, sinni hugmyndafræði um þessi grundvallarsjónarmið.

Ég ætla ekki að halda því fram að ég sé sá maður í þessum þingsal sem hafi dýpsta þekkingu á fínni blæbrigðum efnisatriða þessa frumvarps. Ég er ekki einu sinni búinn að lesa það í þaula. Ég fagna hins vegar þeirri grundvallarumræðu sem er að eiga sér stað hér um félagafrelsið. Varðandi það sem kom fram um sjúkrasjóðina þá er ég þeirrar skoðunar að flutningsmenn málsins hafi býsna margt fyrir sér í því sem þeir hafa verið að nefna, að þarna geti verið skakkt gefið. Það get ég svo sannarlega tekið undir. Hitt er síðan annað mál sem mér finnst flutningsmenn málsins skauta kannski svolítið hjá í viðleitni sinni til að byggja undir þá skoðun sína að félagafrelsi sé fótum troðið á íslenskum atvinnumarkaði, þ.e. að myndin er ekki svona rosalega svarthvít.

að tala um mál sem er til meðferðar hjá ríkisstjórninni og hann er að taka ákvörðun um, á þeim tíma sem verið er að spyrja um hvernig málum eigi að vera fyrir komið.

mörgu af því sem þarna kemur fram. Það er ég að reyna að draga hér fram. Finnist þingmanninum þetta vera framsóknarlegt svar þá skal ég bara algjörlega taka það á mig að vera Framsóknarmaður í þessu máli. Það er ekki leiðum að líkjast í því en ætla þó að halda því til haga að það hlýtur að vera munur á því

dag. Ég ætla ekki að eigna mér heiðurinn af því en mér hefur fundist umræðan hér vera málefnaleg og ég hef notið þess að fá að skiptast á skoðunum við þá þingmenn sem eru mér ósammála í algjörum grundvallaratriðum, vegna þess að þeir hafa gert það með þeim hætti að þeir vilja nálgast málið út frá rökræðunni. Ég kann að meta það og fyrir það

að reyna og vilja berjast fyrir því að félagafrelsið sé hér virt, ekki bara í orði heldur á borði á íslenskum vinnumarkaði, bæði á almennum vinnumarkaði og hinum opinbera. Ég skal kallast róttæklingur

og launafólk í þeim löndum sem við berum okkur saman við og tökum okkur oft til fyrirmyndar, Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Ef það er róttækni að segja: Ég vil að íslenskt launafólk njóti sömu réttinda og félagar þess í Danmörku, Noregi og Svíþjóð þá er ég róttæklingur, en í grunninn er ég varðmaður stjórnarskrárinnar og þeirra mannréttinda sem okkur öllum eru tryggð. Í grunninn er ég varðmaður mannréttindasáttmála Evrópu sem við Íslendingar höfum undirgengist að virða og tryggja þau réttindi sem þar eru.

Einstaklingar sem standa utan félaga mega sín ansi lítils sem einstaklingar gegn atvinnurekandanum og ég get einhvern veginn ekki séð að þetta frumvarp dragi úr þeim aðstöðumun. Hafandi sagt það þá veit ég að við erum auðvitað bara í 1. umr. Nú gengur málið til þinglegrar meðferðar og verður rætt í velferðarnefnd eins og fram hefur komið. Það verður mjög áhugavert að sjá innkomnar athugasemdir við

Félagafrelsið er til að tryggja hagsmuni allra, alls almennings. Frelsi til að stofna félag, standa utan félags eða ganga í félag. Það eru hagsmunir íslensks launafólks að fá að ráða því sjálft í hvaða félagi það er, hvort það stendur utan félags eða tekur sig saman og stofnar verkalýðsfélag, launþegasamtök sem berjast fyrir þeim hagsmunum sem viðkomandi telur að þurfi að leggja sérstaka áherslu á. Ef við á annað borð meinum eitthvað með því

að tryggja íslensku launafólki á almennum vinnumarkaði og hjá hinu opinbera þann rétt að taka ákvörðun um hvernig það telur sínum hagsmunum best borgið. Ég veit og er sannfærður um það, að ef við gerum þessar breytingar verður íslenskur vinnumarkaður heilbrigðari. Það mun reyna á forystumenn verkalýðshreyfingarinnar ef þessar breytingar verða gerðar, ég geri mér grein fyrir því. Það verða gerðar auknar kröfur til þeirra.

það er þá bara eitthvað til að skemmta sér yfir.

fulla trú á því að nái þetta frumvarp fram að ganga þá muni íslensk launþegasamtök eflast og ég er þeirrar skoðunar að íslensk verkalýðshreyfing sé gríðarlega mikilvæg.

félagafrelsi, virðum réttinn til að taka ákvörðun um að vera í félagi eða standa utan félags, þá muni það efla félagið. Það eiga að vera hagsmunir félagsins að laða til sín og sannfæra erlent verkafólk sem hingað kemur að ganga

að þetta frumvarp verði afgreitt úr nefndinni, alveg örugglega í einhverjum ágreiningi og það væri bara gaman, (Forseti hringir.) þannig að við getum tekist á aftur og rætt þetta mál hér fyrir opnum tjöldum í þessum góða þingsal.

Með mér að frumvarpinu standa þingmenn Samfylkingarinnar auk hv. þm. Andrésar Inga Jónssonar og Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur úr þingflokki Pírata og Guðbrands Einarssonar úr þingflokki Viðreisnar. Með frumvarpinu leggjum við til að heimildir stjórnvalda til að víkja frá auglýsingaskyldu starfsmannaréttar verði þrengdar umtalsvert og þannig hnykkt á því að flutningur embættismanna skv. 36. gr. sé undantekning frá almennri meginreglu og að um slíka ákvörðun gildi réttmætisregla stjórnsýsluréttarins sem kveður á um að allar ákvarðanir og athafnir stjórnvalda skuli byggjast á málefnalegum sjónarmiðum. Við leggjum til að tilteknir embættismannaflokkar verði undanþegnir gildissviði 36. gr. laganna og að óheimilt verði að skipa í embætti ráðuneytisstjóra með flutningi samkvæmt þessu ákvæði.

Áður en ég fjalla nánar um og rökstyð þær breytingar sem við leggjum hér til þá vil ég fara aðeins yfir bakgrunn þessa máls og þau lagalegu og pólitísku sjónarmið sem liggja þessu þingmáli til grundvallar. Meginreglan um auglýsingaskyldu við skipun í opinberar stöður var lögfest árið 1954. Í greinargerð frumvarps til laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins sem lögfræðingurinn Gunnar Thoroddsen og forystumaður í Sjálfstæðisflokknum mælti fyrir hér á Alþingi og varð að lögum nr. 38/1954 segir orðrétt: „Er það réttlætismál og jafnræðis, að öllum þeim sem hugur leikur á tilteknu opinberu starfi, sé veittur þess kostur að sækja um það. Ríkinu ætti þá einnig að vera meiri trygging fyrir því, að hæfir menn veljist í þjónustu Að baki þessari reglu búa þannig grundvallarsjónarmið um að jafnræðis sé gætt þegar kemur að ráðstöfun á takmörkuðum fjölda sérhæfðra starfa hjá hinu opinbera, sbr. m.a. álit umboðsmanns Alþingis í málum nr. 5864/2009 og 6137/2010, en auk þess hefur verið litið á auglýsingaskylduna sem mikilvæga vörn gegn klíkuráðningum og mikilvæga vörn gegn geðþóttastjórnsýslu og leið til að auka gagnsæi og traust gagnvart handhöfum opinbers valds. Með auglýsingu starfa er tryggt að allir þeir sem áhuga hafa geti sótt um starf og verið metnir á grundvelli hæfni sinnar, menntunar, verðleika og eftir atvikum framtíðarsýn sinni á rekstur og verkefni þess embættis eða þeirrar stofnunar sem um er að ræða.

Á undanförnum árum hefur færst í aukana að veitingarvaldshafar víki sér undan auglýsingaskyldunni, jafnvel við skipun og setningu í æðstu faglegu embætti stjórnkerfisins. Í umfjöllun sem birtist á vef umboðsmanns Alþingis hinn 28. apríl 2021 kemur fram að þrátt fyrir skýr ákvæði laga og skýran vilja löggjafans til að tryggja jafnræði og gagnsæi í ráðningarmálum fari veitingarvaldshafar ítrekað fram hjá auglýsingaskyldunni. Þá hafi „ítrekaðar ábendingar umboðsmanns um að tiltekin framkvæmd sé ekki í samræmi við lög og reglur á þessu sviði í ýmsum tilvikum aðeins leitt til þess að fundin er önnur leið til þess að haga málum á skjön við reglurnar í stað þess að laga framkvæmdina að þeim“. Nú er svo komið, virðulegi forseti, að sjö af tólf núverandi ráðuneytisstjórum voru fluttir í embætti ráðuneytisstjóra án þess að staðan væri auglýst í upphafi og frá því að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur tók við árið 2017 hafa sex af þeim níu sem enn eru ráðuneytisstjórar tekið við embætti án þess að faglegt umsóknarferli færi fram í upphafi. Herra forseti. Nú skulum við horfa á hlutina í stærra samhengi. Nú er það þannig að í evrópsku stjórnskipulagi og í ríkjum sem byggja á þessari frjálslyndu lýðræðishefð er alla jafna gerður skýr greinarmunur á pólitískri yfirstjórn annars vegar og æðstu stjórn embættismannakerfisins hins vegar. Þeir sem tilheyra hinni pólitísku forystu eru valdir af ráðherra án auglýsingar og sérstakra hæfnisskilyrða en aðrir starfsmenn skulu eingöngu skipaðir eða ráðnir á grundvelli verðleika, svo sem starfsreynslu, menntunar eða annarrar skilgreindrar hæfni. Í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi er fyrirkomulagið þannig að ráðherrar og sérstakir aðstoðarráðherrar fara með pólitíska forystu í ráðuneytum en auk þess ráða ráðherrar sér pólitíska ráðgjafa sem ekki hafa boðvald gagnvart embættismönnum og starfsmönnum. Í Danmörku hafa ráðherrar sérstakan embættismann sér til ráðgjafar en á Íslandi fylgja ráðherrum aðstoðarmenn sem hafa sams konar stöðu og pólitískir ráðgjafar í Svíþjóð og Noregi. Við þekkjum þetta fyrirkomulag vel hér. Skilin milli embættismanna annars vegar og stjórnmálamanna hins vegar hafa hins vegar löngum verið óljósari á Íslandi en í nágrannalöndunum. Þetta er rakið mjög vel í Sögu Stjórnarráðs Íslands 1964–2004, þetta er í VII. kafla fyrsta bindis. Í þeim kafla kemur fram að eftir að Íslendingar fengu heimastjórn árið 1904 hafi reynst takmarkaður áhugi fyrir því hjá Alþingi og ráðamönnum að skilja embættismannakerfið frá hinu pólitíska valdi. hefð sé fyrir fyrirgreiðslustjórnmálum á Íslandi þar sem ráðningar pólitískra samherja séu áberandi. Með setningu laga um Stjórnarráð Íslands, nr. 73/1969, var ráðherra fengin heimild til að kveðja mann utan ráðuneytis sér til aðstoðar

Um þetta er reyndar fjallað sérstaklega í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um bankahrunið. Þar er bent á að þótt starfsmenn séu ráðnir á pólitískum forsendum þá hverfi þeir ekki úr starfi um leið og sá pólitíski ráðherra sem réð þá og þetta geti valdið þeim ráðherra sem á eftir kemur vandræðum. Orðrétt segir í sjöunda bindi skýrslunnar, með leyfi forseta: „Einnig geta slíkar stöðuveitingar haft þær afleiðingar að sérfræðiþekking á málefnasviði ráðuneytisins veikist ef margar stöður eru skipaðar starfsmönnum sem ráðnir voru á veikari faglegum forsendum og þá jafnvel fyrst og fremst á pólitískum grundvelli. Slík aðstaða getur haft afdrifaríkar afleiðingar við aðstæður eins og hér á landi, þar sem ráðuneyti eru jafnan fremur fámenn með tilliti til þeirra verkefna sem þau hafa með höndum.“ Rannsóknarnefndin taldi að við umbætur á Stjórnarráði Íslands yrði að horfast í augu við að „ráðherrar virðast margir hverjir hafa talið að þörf væri á að fjölga pólitískum aðstoðarmönnum í ráðuneytum til að annast pólitíska stefnumótun og aðra vinnu af þeim toga“ og rannsóknarnefndin taldi að það þyrfti að taka af skarið um hvort breyta ætti lögum svo heimilt yrði að ráða fleiri pólitíska starfsmenn til að liðsinna ráðherrum. Við þessum ábendingum var brugðist sérstaklega með nýjum heildarlögum um Stjórnarráð Íslands, nr. þar sem mælt er fyrir um að ráðherrar geti ráðið sér aðstoðarmann eða aðstoðarmenn, aðstoðarmenn skuli á hverjum tíma ekki vera fleiri en nemur tveimur fyrir hvern ráðherra en heimilt sé samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnar að ráða þrjá til viðbótar ef þörf krefur. Í sömu lögum er fjallað um ráðuneytisstjóra, hlutverk þeirra og fyrirkomulag við skipun í embætti. Hér erum við að tala um æðstu stjórnendur ráðuneyta að ráðherra undanskildum. Hlutverk ráðuneytisstjóra er yfirstjórn verkefna ráðuneytis og að sjá til þess að starfsemi þess og afgreiðsla mála sé í samræmi við lög og gildandi reglur, skráðar jafnt sem óskráðar. Hér hef ég farið aðeins yfir þennan bakgrunn. Nú er það algjörlega óumdeilt að samkvæmt gildandi lögum, bæði lögum um Stjórnarráðið og lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, tilheyra ráðuneytisstjórar hinu faglega embættismannakerfi. Eins og ég fór yfir hér áðan er gerður mjög skýr greinarmunur í evrópsku stjórnskipulagi og ríkjum sem byggja á frjálslyndu lýðræðisfyrirkomulagi á pólitískri yfirstjórn annars vegar og æðstu stjórn hins faglega embættismannakerfis hins vegar. Ráðuneytisstjórar tilheyra embættismannakerfinu. Það er alveg hægt að hafa þá skoðun að eitthvert annað fyrirkomulag væri betra. Það er alveg hægt að hafa þá skoðun að við ættum frekar að hafa það einhvern veginn eins og í Bandaríkjunum eða á hinum Norðurlöndunum, en ef pólitískur vilji stendur til þess að breyta núverandi fyrirkomulagi í einhverjum grundvallaratriðum, t.d. að taka upp fyrirkomulag þar sem pólitískt ráðnir aðstoðarráðherrar gegna lykilhlutverki í ráðuneytum eða færa stjórnkerfi Íslands nær því sem tíðkast í Bandaríkjunum, þar sem stór hluti starfsmanna kerfis alríkisins er pólitískt ráðinn, þá er það eitthvað sem verður aðeins gert með lagabreytingu. Þetta er ekki eitthvað sem ráðherrar geta bara ákveðið upp á sitt eindæmi.

Í núgildandi lögum um Stjórnarráð Íslands er mælt fyrir um að ráðuneytisstjórar skuli skipaðir að undangengnu mati hæfnisnefndar. Það eru sérstakar málsmeðferðarreglur um þetta í 18. og 19. gr. laganna. Í 21. gr. sömu laga kemur fram að um heimildir ráðherra til að flytja embættismenn á milli embætta innan Stjórnarráðs Íslands fari samkvæmt lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og öðrum lögum eftir því sem við á. Við flutningsmenn teljum þó að það verði ekki séð að löggjafinn hafi ætlað þessum ákvæðum að þjóna ráðamönnum sem einhver almenn hjáleið

Í greinargerðinni, í athugasemdum um þessi tilteknu ákvæði, segir, með leyfi forseta: „Með auglýsingu starfa er tryggt að allir þeir sem áhuga hafa geti sótt um og keppt um starf innan Stjórnarráðs Íslands á grundvelli hæfni sinnar, menntunar og annarra verðleika. Ávallt ber að ráða hæfasta umsækjandann til starfans. Mikilvægt er að menn geti treyst því að faglega sé staðið að skipun embættismanna og ráðningu starfsmanna í Stjórnarráðinu. Hæfnisnefndir við skipun æðstu embættismanna gegna mikilvægu hlutverki í því sambandi.“ Þarna voru sem sagt lögfest ákveðin ákvæði til að tryggja að ráðuneytisstjórar væru skipaðir með þessum hætti, að undangengnu faglegu hæfnismati. Það er skoðun okkar sem flytjum þetta mál að það sé gríðarlega mikilvægt að ráðuneytisstjórar séu, bæði í ásýnd og reynd, óháðir stjórnmálamönnum, stjórnmálaflokkum og flokkspólitískum hagsmunum. Í ljósi hins veigamikla hlutverks sem ráðuneytisstjórar gegna í stjórnkerfinu, sem æðstu faglegu stjórnendur ráðuneyta, er lagt til í frumvarpi þessu að við 36. gr. starfsmannalaga bætist málsgrein um að ákvæðið gildi ekki þegar skipað er í embætti ráðuneytisstjóra. Þetta er grundvallarbreyting sem er ætlað að stöðva þá þróun sem umboðsmaður Alþingis rakti í fyrra, í tilvitnaðri umfjöllun, þar sem ítrekað er verið að skipa í æðstu faglegu embætti stjórnkerfisins á skjön við auglýsingaskyldu. Herra forseti. Með frumvarpi þessu er einnig mælt fyrir um að dómarar, embættismenn við dómstóla og dómstólasýsluna og embættismenn sem starfa á vegum Alþingis og eftirlitsstofnana þess, erum við að tala um skrifstofustjóra Alþingis, umboðsmann Alþingis og ríkisendurskoðanda, verði með öllu undanskildir ákvæði 36. gr. starfsmannalaga. Þannig verði tekinn af allur vafi um að ákvæðið heimilar ekki flutning hinna þriggja valdþátta ríkisins. Það skiptir máli. Þannig verður tekinn af allur vafi um að ákvæðið heimilar ekki flutning milli þessara þriggja valdþátta

þáverandi ríkisendurskoðandi var fluttur yfir til nýs menningar- og viðskiptaráðuneytis og skipaður þar ráðuneytisstjóri með vísan til 36. gr. gr. Við sem mælum fyrir þessu frumvarpi teljum að slík beiting ákvæðisins skjóti skökku við og ógni jafnvel sjálfstæði þeirra eftirlitsstofnana sem starfa á vegum Alþingis,

þessarar reynslu, þessarar óhefluðu beitingar á þessari grein, teljum við ábyrgt og skynsamlegt að eyða öllum vafa um þetta líka og kveða á um það með mjög afdráttarlausum hætti að 36. gr. nái heldur ekki til hæstaréttardómara, skrifstofustjóra Hæstaréttar, landsréttardómara, skrifstofustjóra Landsréttar, héraðsdómara og framkvæmdastjóra dómstólasýslunnar. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra.

Nú á tímum er hið raunverulega veitingarvald oftast nær í höndum pólitískra ráðherra, sem freistast oft til að misnota það til framdráttar flokksmönnum sínum.“ Hér held ég að þessi merki forystumaður Framsóknarflokksins hafi hitt naglann á höfuðið. Með frumvarpinu sem ég hef nú mælt fyrir eru lagðar til ákveðnar breytingar, varfærnislegar breytingar sem taka að hluta til á þessum freistnivanda. Þetta eru breytingar sem eru þá í mínum huga til þess fallnar að auka traust landsmanna gagnvart stjórnkerfinu og setja veitingarvaldshöfum ákveðnar skorður þegar kemur að skipun í embætti. Ég legg til að frumvarpið gangi til velferðarnefndar og treysti því að málið fái þar vandaða umfjöllun.

langar að nota það orð, um þá stefnu sem við erum með á Íslandi um hvernig við högum skipun embættismanna og annað slíkt, eitthvað sem er að mínu mati rétt að taka af. Það er sannarlega meginregla, grundvallarregla í okkar kerfi að ráðningar séu almennt á faglegum forsendum, að

Þegar verið er að fara fram hjá svona meginreglu um auglýsingaskyldu þá verður að fara fram einhvers konar mat, verður að rannsaka sérstaklega hvaða kostir eru í boði og ráðherrar hljóta áfram að vera bundnir af þeim reglum að

þá er enginn með lögvarða hagsmuni til að leita réttar síns og fá úr því skorið hvort farið hafi verið rétt að. Það eru þess vegna svo margir vankantar á þessu eins og þetta er gert núna þar sem við erum með ákveðið fyrirkomulag þar sem er gert ráð fyrir faglegum ráðningum þegar kemur að æðstu faglegu embættum stjórnsýslunnar, (Forseti hringir.) en í raun er stöðugt farið einhvern veginn í kringum það með því að líta á undantekningarákvæði sem einhverja almenna hjáleið.

og heyra afstöðu fleiri þingmanna til hennar, því þetta er í rauninni ákveðin prinsippumræða sem við eigum hérna sem hefur verið vakin á síðustu misserum. Ég held að almenningur deili áhyggjum hv. þingmanns af

væri til í að sjá þessa umræðu tekna lengra hér á þinginu, undir hvaða dagskrárlið sem það væri.

Ég hef mikinn áhuga á starfsmannalögum og hvernig við höfum haldið utan um þennan ramma í gegnum árin. Það sem ég hef áhuga á er að ég held að allar okkar ákvarðanir í gegnum tíðina

heyra til löggjafarvaldsins og dómsvaldsins. Eins og ég fór yfir þá tel ég að það sé í góðu samræmi við stjórnarskrárákvæðið um flutning starfsmanna, en í því ákvæði er einmitt tekið sérstaklega fram að löggjafinn geti undanskilið ákveðna embættismannaflokka. Í öðru lagi þá felst í þessu frumvarpi ákveðin breyting er varðar ráðuneytisstjóra. Það verður í raun áfram hægt að að færa ráðuneytisstjóra niður en það verður ekki hægt að skipa í embætti ráðuneytisstjóra

að það sé brýnt að ráðuneytisstjórar séu bæði í ásýnd og reynd óháðir stjórnmálamönnum, stjórnmálaflokkum og flokkspólitískum hagsmunum.

að hér er verið að vísa til ásýndar skipunarinnar sjálfrar og þess ferlis sem þar fer fram. Það er ekki verið að útiloka það að einhver geti orðið ráðuneytisstjóri sem hefur einhvern tímann tekið þátt í starfi stjórnmálaflokks. Ég held að það sé að það sé ansi langsótt að túlka þessi orð þannig þegar öll umfjöllun í greinargerðinni snýst um það ferli sem á sér stað þegar verið er að ráða fólk og skipa í opinber embætti.

feli í sér mjög gott jafnvægi milli þessara sjónarmiða. Það er ekki verið að leggja til að 36. gr. falli brott eða neitt slíkt. Það er heldur ekki verið að leggja einhverjar sérstakar kvaðir á veitingarvaldshafa við beitingu 36. gr. almennt, heldur er einvörðungu verið að taka ákveðna embættismannaflokka út fyrir sviga og ákveða að þar sé við hæfi að auglýsingaskyldan sé algerlega fortakslaus.